Не знам дали Ви прави впечатление, уважаеми скъпи съграждани, тези, които следите днешния дебат – изключително важен дебат, който касае как ще решим икономическите и социалните последици от извънредното положение, в което се намира нашата държава, не знам дали Ви направи впечатление начина на дебат по втора точка, там, където се обсъжда актуализацията на бюджета? Какъв беше дебатът по първа точка, там, където се обсъждаха заплатите на българските депутати, какво беше отношението по дебата от страна на управляващите? Поне 10 – 15 човека се изказаха загрижени днес към човешкото страдание, затова, че хората са останали без доходи и виждайки как се замразяват заплатите, вкарвайки ги в дарителска сметка Министерството на здравеопазването, а много от тях и дарявайки ги, изказват своята грижа, загриженост към българските граждани. Но днес грижата на българските граждани трябваше да бъде обсъждана точно тук и дебатирана именно от управляващите в актуализацията на бюджета. Искам да Ви кажа, че българските граждани не желаят дарения, те не искат да получават дарения. Те искат да получат това, което са заработили, това, което са си внесли като осигурителни вноски, това, което са си внесли като принос в данъчната система, искат да видят как днес държавата ще се в която се намира, заради извънредната ситуация, в която те се намират – хиляди хора, останали без работа, хиляди останали без доходи. Те не искат Вашите дарения, Вашите подаяния, те искат това, което са си заработили, днес да го видят през актуализацията и да го чуят като мерки. Нито една икономическа мярка в този бюджет и нито един представител на управляващите не дойде да защити Вашите предложени мерки. Ама кажете колко хора ще се възползват от тях, колко малки и средни предприятия ще се възползват от тях? С какви средства ще ги подпомагате, какъв е механизмът да участват в получаване на така наречените дълго рекламирани кредити, които Вие единствено предлагате? Ама кажете, сега е мястото на дебат. Вие ни обвинихте в популизъм затова, че за четвърти път внесохме предложението за замразяване на нашите заплати, и то по много добре аргументиран механизъм, а Вашите популистки идеи, с които Вие искахте да покажете своята загриженост към българските граждани, дарявайки в дарителска сметка разликата от замразените заплати и даренията, които сте направили, това Ви е грижата към българските граждани, ама кажете го сега тук през бюджета, кажете през бюджета колко български граждани ще се възползват? За съжаление, тези мерки са много закъснели, страхувам се, че са твърде закъснели за българската икономика, за стопанския живот. И тук смятам и смея да твърдя, че това е като да отидеш на зъболекар – колкото по-късно отиваш, толкова по-големи са пораженията. За съжаление, тук става въпрос за човешки трагедии и за българската икономика. Българската икономика с тези закъснели мерки и с половинчати и нищо незначещи мерки няма да се вдигне скоро,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, наистина прави странно впечатление, че става 12,30 ч. и от колегите управляващи никой не излиза да защитава техните предложения. Моята задача ще бъде съвсем накратко да кажа защо трябва да се оттегли предложението на госпожа Менда Стоянова и група народни представители от ГЕРБ. Госпожа Стоянова – председател на Бюджетната комисия, предлага

и в чл. 68 се създава нова ал. 4: „Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари по ал. 2, се увеличава от 8 млрд. евро на 10 млрд. евро, като министърът на финансите предприема действията, предвидени в договорите и акта по ал. 2“. Първо, нека да кажем изрично, че тук не става дума за увеличение на максималния дълг на българската държава през 2020 г. с таван 10 млрд. лв. Това, което искат да кажат нашите колеги, е да разрешат на министъра на финансите, респективно на правителството да тегли нов заем на външните пазари от – казват те – „международни финансови институции“. След като изрично подчертаваме, че и те трябва да поемат ангажимента, че не става дума за променяне на тяхното решение за таван от 10 млрд. лв. за 2020 г.,

„Българската народна банка може да предоставя кредити на държавата за сметка на покупки на специални права на тираж от Международния валутен фонд, предоставени от Управителния съвет при следните условия“ – и те изброяват условията.

Международният валутен фонд помагаше на всички страни от Източна Европа да обслужват външните си задължения в периода от 1990 г. – за България до 2004 г. Ние разбираме евентуално какви биха били икономическите предимства в това предложение. Първо, почти винаги Международният валутен фонд, вярно е, предлага заеми, които са на лихва, по-ниска от пазарната. Това е така в повечето случаи поради това, че Фондът може да тегли големи заеми от международния пазар и тъй като е нискорискова международна организация, те постигат добра лихва. Второ, нашите колеги предлагат този заем да се тегли под формата на специални права на тираж. Това също е добре като заем – в смисъл, че валутният курс е по-нисък, тъй като се включват пет валути – долар, евро, китайският юан, японската йена и бритиш паунд. Но тук завършват положителните неща. Вчера госпожа Стоянова каза, че ще оттегли това предложение, но тя досега не го е оттеглила. Ние настояхме то да бъде оттеглено, министърът на финансите се изказа след нас и каза, че той също подкрепя искането за оттегляне на предложението – и той има сериозни основания, и на него му прави чест, защото

някои от които са били – даже бих казал доста от тях, основателни, но някои от тях са поставяли страните, които са вземали тези заеми, в изключително трудни условия.

страни в дългови кризи, страни, които осъществяват исторически преход, както казах, от централизирано планиране, от командна икономика към пазарна и на страни, които се намират в бедствено икономическо положение – африкански, латиноамерикански и други. Няма как ние да изпращаме, така да се каже, съобщение към нашите партньори, че България, която уж е с най-нисък държавен дълг в брутния вътрешен продукт, с добри показатели по състоянието на бюджета – по преки показатели, изведнъж отива при Международния валутен фонд заедно с изостаналите неразвити африкански, латиноамерикански, югоизточноазиатски и други страни. Така че от тази гледна точка ние настояваме да се излезе тук на трибуната и да се каже, че този въпрос е приключил и че България няма нужда и няма да тегли заеми от Международния валутен фонд, тъй като това би довело до оскъпяване на нашите кредити от търговски банки в България и извън нея поради факта, че след като една страна отива при Международния валутен фонд, автоматически означава, че тя не се намира в добро състояние и е стигнала до

но това, което се спомена вчера тук при разискванията в Комисията, все пак Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие не финансират външни дългове. Външни дългове финансира по правилник, по който работи, и по замисъл Международният валутен фонд. Световната банка също не финансира външни дългове. Тя финансира конкретни инвестиционни проекти с участието на държавата и тя финансира само държавното участие в Световната банка, а частното крило на Световната банка е Международната финансова корпорация, която е различно юридическо лице, тя финансира частни проекти. А Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие са международни финансови институции, но те няма да ни финансират държавен дълг. И накрая, Министерството на финансите, разбира се, и правителството трябва много да внимават, когато вземат решение дали този колосален дълг, който те са решили, а ние не одобряваме, от 10 млрд. лв. за 2020 г. дали ще бъде от български банки, под български банки разбирам регистрирани в България, нищо че са с чужди акционери, дали ще тегли от външни банки, какви ще бъдат икономическите предимства и политическите ефекти върху България, за да не стане така, както веднъж правителството емитираше дълг преди две години, мисля, елиминира българските банки и сключи сделки само с външни банки, изнасяйки лихвата, която са плащали, това е и печалбата за банките, извън България. Ние не видяхме никакви мотиви в предложенията на тази група защо се предлагат международни финансови институции, какви са предварителните разчети, какви са икономическите и другите ефекти. Този дълг от 10 млрд. лв. кога ще бъде теглен, какви са падежите на този дълг за една година, за пет години, за сто години, какви са очакваните партньори, чрез които той ще се реализира, как ще се погасява този дълг? В заключение, не само да се изтегли това предложение, но в крайна сметка няма как да се заличи несъмненото впечатление, че наистина подписваме празен чек. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гечев. Допускам малко повече време, защото няколко параграфа са обединени. Да разясня на колегите. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Госпожо Нинова, заповядайте за изказване.

Уважаеми български граждани, както знаете днес на второ четене – тоест окончателно, гласуваме актуализацията на бюджета, предложена от правителството. В миналите вече няколко дни, дискусии стана ясно, че акцентните са: увеличаване лимита на дълга до 10 милиарда; мярката 60/40 в помощ на бизнеса; 500 милиона през Банката за развитие също в помощ на българските фирми; и 200-те милиона за безлихвени безлихвени кредити за граждани, които искат да вземат такива. Ние не одобряваме този подход в актуализацията на бюджета по една основна причина тази актуализация не предвижда не само увеличения дълг, а изобщо политиката, залегнала в нея, не предвижда помощ, не предвижда начин, по който парите да стигнат до човека в най-голяма нужда в момента. След като направихме преглед на всички европейски практики – как действат другите европейски правителства в тази ситуация, след десетки срещи с безработни хора, дейци на културата – артисти, музиканти, тоест това са част от самоосигуряващите се, земеделски стопани, малък и среден бизнес, родители, останали без работа вкъщи да гледат своите деца, ние идентифицирахме четири алтернативни проблема и четири алтернативни групи предложения внесохме в парламента: Първата група са хората, които са в неплатен отпуск и нямат никакъв доход по време на извънредното положение. Към тази група спадат: самоосигуряващите се дейци на науката, културата, архитектите, счетоводителите и така нататък, адвокатите, и доход поради наложените ограничения от страна на правителството. За тях предлагаме правителството да осигури една минимална работна заплата и осигуровките към нея, което означава 725 лв. за човек или общо 912 млн. лв. Втората група засегнати хора и проблемът, който остава необхванат от актуализацията на бюджета, са земеделските стопани, за които вече говориха и колеги преди мен. Предлагаме 30 млн. лв. директна субсидия от бюджета към тях, но целева – за отглеждане на плодове, зеленчуци, месо и мляко. Уважаеми народни представители, сигурно и Вие сте се срещали с такива хора в последните дни? Тежко е обвинението, че в момента те са лишени от възможност – заради политиката, която провежда правителството, да засеят реколтата за тази година. Това е изключително важен момент, защото чрез тях, чрез тяхната работа ще се осигури прехраната на българските граждани за тази година. Макар това да е един проблем – един от многото,

че не може всяка държава да се затвори в себе си и да си произвежда всичко. Това няма как да стане, но една разумна политика с определяне на секторите, на на онези места, където България има потенциал да развива националното, българското, родното производство, е необходима не само на правителството и на парламента – тя е необходима като национално съгласие, че в няколко сектора българският народ със своите усилия, с даденостите на държавата може да си го осигури. Такъв сектор е селското стопанство, защото имаме прекрасна земя, има хора, които да я обработват, може да дава добър резултат. Всички знаете какъв процент от нашата храна е вносна – има нужда само от малка помощ от страна на правителството, за да могат земеделските стопани да работят така, че да осигурят по-голям процент от храната за българския народ. Третата група, която предлагаме и идентифицирахме в разговори с тях като проблемна и много засегната и за която няма адекватни мерки в актуализацията на бюджета, е малкият и среден бизнес и по-скоро заведенията, които първи бяха задължени да затворят и в работата на които са ангажирани около 500 хиляди души. За тях е нашата грижа. Предлагаме това, което те искат – не пари от държавата, а няколко облекчения, за да могат да просъществуват и след кризата отново да работят, а да не фалират: да бъдат освободени от такса смет, тъй като не работят и не произвеждат такава; от тротоарно право, тъй като не работят и не ползват тази услуга, а пари се плащат срещу услуга; да бъдат освободени от заплащане на ДДС върху храни, които са имали, които са се развалили заради забраната да работят и е абсолютно несправедливо върху нещо, което не си реализирал, да плащаш ДДС; както и правителство и общини да им възлагат поръчки по подготовка на храни и на пакети, които да доставят на възрастни, на самотни хора, на немощни хора. Това ще им помогне в някаква степен да спасят своя бизнес, но и да запазят работни места. Тъй като напълно разбираме, че спирането на тези такси – те са местни, и такса смет, и тротоарното право, ще ощети общините, ще намали техните бюджети, четвъртата мярка, която предлагаме, е помощ на общините, защото те също са на първа линия в тази криза. Предлагаме 400 милиона от бюджета, което представлява с 10% увеличение на досегашната субсидия на общините, за да могат те да компенсират загубата от тези местни данъци и такси, както и да имат допълнително финансиране за местни политики, които предприемат в помощ на населението в своите общини. Общо разходите, които предлагаме, са около милиард и половина. И много ми се искаше министърът на финансите Горанов да е тук, за да каже с какви мотиви не се приема това? Да каже: популистки са – традиционно! Да каже: не сте прави, тези хора не страдат в момента, няма нужда да им помагаме! Да каже: няма пари,

Разбира се, че ние сме разумни хора и търсим източник на тези средства. Вчера предложихме да бъде преразгледана политиката, да бъдат преподредени приоритетите на държавата в този критичен момент и да се замразят разходите за модернизация на армията. Не да се прекратят или заличат тези проекти, не да се откажем от грижа за военните, за техните семейства, за развитието на въоръжените сили – в никакъв разходи да се замразят и отложат за следващите – след една, след две години – както преценят експертите, защото в момента имаме далеч по-належащи нужди в здравеопазването, в социалната сфера, в икономиката. много остро реагира министър Каракачанов, даже грубо бих казала, което е абсолютно неразбираемо, защото преди по-малко от месец на пресконференция той… (Реплика от народния

Господин Каракачанов реагира много остро, неразбираемо защо, тъй като само преди няколко седмици – той, министърът на финансите и господин Дончев беше на тази пресконференция, заявиха, че се замразяват проектите за превъоръжаването на армията. Сигурно нещо е променило тази позиция на правителството или коалиционните партньори, там се разберете по между си, защото четири години нещо делите, нещо си раздавате. Вижте, уточнете се!

В този момент, разбира се, много хора са засегнати, много хора очакват помощ, но е изключително важно, колеги, да подредим приоритетите, да ги разположим във времето и да видим как държавата да помогне. Затова ние, отново казвам, след сериозен преглед на европейската практика, след десетки срещи с много хора предлагаме алтернативни мерки на тези на правителството, които ще помогнат на близо милион и даже отгоре българи; предлагаме обосновано и аргументирано финансово откъде да дойдат средствата; предлагаме оценка на ефекта, за да се види как това ще стабилизира нещата и как ще помогне на всички тези хора по-лесно да преодолеят кризата. Чакаме отговор защо не подкрепяте тези мерки. Дайте аргументи – нека да стане спор по същество. От сутринта по актуализацията на бюджета управляващото мнозинство мълчите. Часове наред говорим – няма нито един отговор, няма едно изказване. Нямате аргументи ли, какво? Очакваме Ви тук на трибуната със становище по нашите мерки

Радвам се, че сте се засегнали от изказването на министъра на отбраната господин Каракачанов, защото той е прав – не може, когато нещо се случва в държавата, първо да се гледа към армията, бюджета за армията и изобщо модернизацията на Българската армия. В крайна сметка ние разчитаме и на тази армия, ако положението в страната стане по-критично и по-лошо, също да се включи в това да помага на хората, да помага за мерките, които се прилагат и така нататък. Естествено, както винаги Вашите изказванията са такива, че да правите внушения. Вие направихте внушение от телевизионните екрани, че едва ли не държавата тази година е дала 2 млрд. лв., които ще похарчим за превъоръжаване, което е пълна лъжа. Пълна лъжа! Вие го казахте! Пълна лъжа, защото манипулирате и внушавате. Господин Михов преди това Ви отговори, защото казвате, че не влизаме в дебати за мерките, които предлагате. Ето, ние влизаме. Защо пак отричате, че никой не влиза в дебат с Вас?

за България“.) Защо трябва да бъдат замразени в момента? Те могат да бъдат сключени и могат да се изпълняват в следващите години. Може дори средствата за тази година да се предоговорят и да няма средства за тази година, но Вие предлагате да блокираме модернизацията на Българската армия за следващите 12 години – това предлагате. Предлагате средствата, които държавата ще даде за производството на военните кораби, за производството на бронираните машини, една част от което ще отиде в български фирми, а за военните кораби е изцяло в български фирми. В моменти, когато има криза и когато в следващите години държавата трябва да излиза от тази криза, Вие предлагате да не се разкриват нови работни места, а да се закрият работни места, България да няма възможност да развива и друг бизнес?! Това е начин държавата да финансира и развитието на друг бизнес. Това е разкриване на работни места. Това са плащания на данъци, включително след това и експорт на производство. Вие това предлагате – не за сега,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Нинова, Вашата партия няколко пъти е била управляваща и аз с много голям интерес слушах внимателно, за да разбера Вие как сте реагирали, Вашия опит и така нататък, и какви предложения ще дадете в момента за решаване на проблемите от висотата на опита, който имате. Слушах, слушах, обаче какво чух? Кметовете, общините да намалят таксите –тротоарни права или някакви такива неща. Веднага възниква въпросът: колко от кметовете на БСП са направили това нещо до момента? За да не кажете: ама той много се е вторачил в кметовете на БСП, колко въобще от кметовете в България са го направили това нещо? И аз веднага ще Ви отговоря: направил го е само един кмет,

Но Вие имате кметове и можете да го направите, така че аз не виждам защо трябва да излизате да ни го давате като предложение, когато Вие имате възможност да направите това нещо. Но и от нашия кмет разбрахме, че тези такси в общинските бюджети са толкова минимални и нищожни, че на практика не е никакъв проблем да го правят, още повече сега да казваме, че ще бъде голямата работа, ако го приемем.

за продуктите и други такива подобни, които не са били изразходвани и пропаднали да не плащат ДДС. Вижте, за нищо непродадено ДДС не се дължи. (Реплики

и да подкрепите нашето предложение, или, ако не е така, значи това, което предлагате, е абсолютно цинично, защото Вашето предложение по първа точка беше точно за свободните професии, вижте как оценявате архитектите, адвокатите, артистите и всички други свободни професии, от това, което чух от Вас – за тях минимална работна заплата, защото те нямали доходи в момента. А за Вас – три хиляди и колко лева работна заплата. (Реплики

от тази трибуна преди малко: министърът на финансите много да внимава в тази тежка криза, която е не само в България, а и в целия свят. И аз Ви призовавам, господин Горанов, изключително много да внимавате Вие и Вашият екип, за да не стигнем до периода 1996 – 1997 г., по време на правителството на Виденов – Гечев, когато в България българите получаваха най-ниските пенсии и заплати в цялата си история – три до пет долара. Внимавайте много! Внимавайте много и когато от тази трибуна се лее некомпетентният популизъм в пледоариите на госпожа Нинова. Внимавайте много въобще, когато госпожа Нинова и господин Гечев говорят от тази трибуна. И каквото кажат те

Господин Горанов, съжалявам, че съпартийците Ви Ви поставиха в тази ситуация, и коалиционните Ви партньори, и Ви нанесоха такива лични тежки обиди, като: некомпетентен, популизъм, а вчера Каракачанов – и некадърни политици. Защото, уважаеми управляващи, това се отнася най-вече за господин Горанов. Сега ще Ви кажа защо. И съжалявам, че го поставяте тук, на трибуната, пред целия български народ. 16 март 2020 г.: Горанов отложи милиардните проекти за модернизацията на армията заради COVID-19. И казвате: разходите, които се налага да прави държавният бюджет във връзка с мерките за преодоляване на заразата с коронавирус, ще наложат отлагане и на проектите за модернизацията на армията, колкото и да е неприятно – казва господин Горанов в присъствието на господин Каракачанов. И след това вчера излиза Каракачанов и казва: провалени политици първи започват да отлагат проектите на армията. А днес колегата казва: некомпетентни популисти искат да отлагат проектите за армията. Е, уважаеми български граждани, направете си сметка за какво единомислие, за какво разбирателство и за каква единна политика става въпрос вътре в ГЕРБ, между депутатите и министрите им, и в коалиционната формула „Обединени патриоти“ и ГЕРБ, но това си е тяхна работа. Нашата е да Ви осигурим на Вас условия да преживеете по-леко кризата и след това да се възстановите по-бързо и предлагаме откъде да дойдат парите за това. Е, сега, че ни съвпада мнението с Горанов – да, прецедент е сигурно, обаче той отнася всичките тези обиди, които днес си позволявате от трибуната. Що се отнася до кметовете, уважаеми управляващи, нашите кметове изобщо не чакат Народното събрание да реши какво да се прави с местната политика. Отдавна, преди две седмици, опростиха тротоарно право, отложиха такса смет, опростиха наем върху общински помещения на малки и средни магазинчета, бизнеси и така нататък. Отидоха много по-далеч от това, което ние Ви предлагаме. Първи дадоха пример за това. Тогава ги поздравихме, позволявам си и днес отново да ги поздравим. Третата реплика, тя е към господин Марешки. Той няколко пъти обърна внимание на инженерното си образование, сигурно има защо, защото във финансите и в икономиката върху бракувани храни се дължи ДДС. Не е вярно, че не се дължи! И го казваме не само ние и не само защото е така по закон, а защото, както направих уговорката в началото, всички тези мерки предлагаме след много срещи с тези хора, след изстрадани от тях проблеми и сме оформили предложенията си от тяхно име. Имаме самочувствието да кажем, че днес говорим не просто по партийна линия, а от името на хората, с които се срещнахме, определихме какво им тежи, определихме и начините, по които може да им помогне Народното събрание.

внимавайте много наистина, господин Горанов, тъй като веднъж беше направен фал с опит за Еврозоната да се коментира фиксираният курс и Паричният съвет. Втори път, Вие внимавахте вчера и правилно искахте оттегляне на предложението тук да се занимаваме отново с Международния валутен фонд и да кредитира Централната банка. Българското правителство толкова ли е закъсало, за да отиде там?! И прав сте, трябва много да се внимава. Накрая, трябва много да се внимава и министърът на финансите внимава. Той – министърът на финансите, и цялата група на ГЕРБ много внимаваха и избраха финансовия екип на правителството Виденов, защото ние предложихме Паричния съвет, който и досега държи България. И как внимава той? Много внимателно предложи един висококвалифициран експерт, признат и от Световната банка – заместник-министърът на финансите на господин Виденов Димитър Радев е гуверньор. Той много внимаваше, господин Гърневски, и предложи министъра на финансите на нашето правителство Виденов за шеф на Надзора на БНБ. Благодаря Ви, че внимавахте, господин Горанов! Приятен ден, господин Гърневски, и по-често питайте! Благодаря, господин Гечев. Госпожо Белова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моето изказване е продиктувано от изказванията на колегите по-рано в сектор „Земеделие“. Ще се опитам да цитирам няколко факта. От началото на годината българските земеделски стопани са получили 680 млн. лв. милиона лева на 13 април ще бъдат приведени по така наречените зелени плащания. Остатък от СЕПП – около 50 милиона, които ще бъдат преведени през месец май. Четиридесет милиона биологично земеделие. Средноседмично по 20 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони. Всички тези средства са платени на българските земеделски производители. И от тази трибуна при тези факти да се коментира, че държавата се е отказала от земеделските производители най-малкото не е коректно. Чуха се изказвания, че български животновъди звънят на колеги с въпроси: защо схемата за подпомагане на кланиците от миналата седмица, която обяви Министерството на Земеделието и храните, не е към тях, а е към посредници? Уважаеми колеги, всички в тази зала ясно разбираме, че тази схема е за подпомагане на българските животновъди. И ако не търсим опозиционния елемент, а говорим като експерти и политици, загрижени за българските животновъди, щяхме да им обясним, че това подпомагане на кланиците е тези кланици да купуват само българско агнешко месо на минимална цена 5 лв. без ДДС. Мисля, че това беше обявено от Министерството. С тази мярка подпомагаме българския животновъд, защото, ако не се финансират тези посредници, няма да има кой да изкупи агнетата на тези животновъди. Смятам, че всички в тази зала разбираме това. Смятам, че в момента в тази криза не е време да настройваме едни работливи хора, които изкарват нашия поминък и на които разчитаме да ни изхранят в тази криза, а ясно и точно да им обясняваме за възможностите, от които могат да се възползват. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Белова! предизвикахте ме с реплика, защото, когато говорите за 680 млн. лв., 20 милиона и така нататък, нали имаме предвид, че това са европейски средства за 2019 г.? И то забавени, защото през месец декември средствата, които трябва да се получат за 2019 г., са една нищожна част от плащанията, които продължават до месец юни. Говорим за 2020 г., когато сме в ситуация на криза. Европейската комисия обяви мерки, различни от европейското подпомагане, директни плащания, защото оценява дългосрочността на кризата и проблемите, които ще имат земеделските стопани в бъдеще. Тези мерки са: авансови директни плащания да възлязат на 85%, за 2020 г. говорим; удължаване на срока на приемане на документите; вдигане такава на държавните помощи със 100 хил. евро за земеделските стопани и 800 хил. евро за производители и дистрибутори; намаляване на проверките… Тук искам да вметна, че още има проверки за 2019 г., за 2018-а и неразплатени средства, защото в 2020 г. правим проверка на това каква е обвързаната подкрепа за 2019 г. Облекчаване условията за заеми и гаранция от 200 хил. евро като ниски лихви и подобрени графици за плащания. Ако можете да обясните как директните плащания за 2019 г. толкова много помагат на земеделските стопани, че в момента те имат сериозни проблеми, при Вас също има много браншови организации, които дават своите предложения как държавата да работи в тези условия, особено в тези два месеца, ще Ви бъда благодарна, но едва ли европейските средства са нещо, което при криза може да помогне на земеделските стопани в тази ситуация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова. Господин Георгиев – втора реплика.

Това не е политическо заяждане или опит за настройване на една група земеделски производители срещу друга. Цитирам Ви това, с което към мен са се обърнали животновъдите. Те считат, че в този момент не са подпомогнати, и аз Ви казвам това от тази трибуна. Това не си го измислям аз. Същото Ви казах и за хората, които в момента имат ябълки. Отишли са в голямата верига и там са им казали, че не може, няма как да им приемат техните ябълки. Казали са им, че може евентуално след два месеца да им платят, само че на поляци

Мярка 10, ние за поредна година изплащаме в момента над 17 милиона за така нареченото зимуване на гъските – ето, отговорете ми и на този въпрос. Затова казвам нужно е преформатиране. Този момент с коронавируса е удачен, за да може Министерството и държавата да се преформатират, да се види там, където трябва, наистина парите да отидат до дребните земеделски производители – това, което всъщност е новата обща селскостопанска политика. Тук чрез националния стратегически план спокойно може да заложим

Държавните помощи, които са изплатени са 300 млн. лв. За така наречената мярка, по реплика и на господин Георгиев, държавата е предвидила 3,5 млн. лв. за подпомагане на кланиците – пак казвам, за да купуват българско агнешко месо на минимална цена от 5 лв. на килограм живо тегло. Да, права сте, и към господин Георгиев, че трябва да работим за подпомагане и подобряване на условията в българското земеделие. Аз съм убедена и виждам, че ежедневно и ежечасово в Министерството на земеделието и храните, заедно с всички браншови организации, се правят комуникации, за да се търси най-правилната форма най-ефективно да подпомогнем нашия сектор и съм убедена, че ще направим всичко възможно за това. Но, пак казвам, да говорим, че българското земеделие не усеща подкрепата на държавата, виждаме, че не е така. Благодаря, госпожо Белова. Господин Сиди, заповядайте за изказване. После ще дам думата на господин Ченчев и тогава на госпожа Стоянова, защото трябва да редуваме парламентарните групи. АЛЕКСАНДЪР

обръщението към господин Горанов, който не е тук, в залата, в момента. Мисля, че трябва да правим разлика между отлагане и спиране, защото господин Горанов говореше за отлагане, госпожа Нинова говореше за спиране на тези проекти. Това са две много различни неща. Госпожа Нинова, която не виждам в залата, каза, че не влизаме в дебат, не си говорим, не казваме какво мислим за мерките, които предлагат от Левицата. Аз смятам, че още миналата седмица показахме как точно ние можем да предложим нещо предложихме срокът на извънредното положение да бъде до 30 април, след което госпожа Нинова излезе на тази трибуна и каза: не, ние не подкрепяме предложението на ВМРО, ние предлагаме наше, което беше какво? Тридесети След това казва, че не влизаме в дебати и не обясняваме как и какво мислим за мерките на БСП. Няма как да влезем в дебат и да кажем какво мислим за мерките на БСП, защото нямаме гаранции от президента, че ако ние подкрепим мерките на БСП, той няма да ги върне както се случи със Закона за извънредното положение. По този начин, когато още не сте се разбрали помежду си какво искате, включително не сте се разбрали с президента, предлагате нещо, което със сигурност българските граждани не харесват и което Вашият президент (бурна след като се разберете и имате писмени гаранции от президента, че няма да върне Вашите предложения, тогава, разбира се, може да седнем и да дебатираме дали има какво да се приема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сиди! Реплики? Не виждам. Господин Ченчев, заповядайте за изказване.

госпожо Председател, дами и господа народни представители! Вече второ заседание на парламента чуваме от тази трибуна упреци: какво казала опозицията, как мисли опозицията, как трябва да мисли опозицията. Чуваме и някакви безумни и, между другото, много грозни сравнения кой какви дарения направил, всички ще се съгласите, че наистина не звучи добре. Не е най-важното дали ние ще направим дарение, защото съм сигурен, че всеки един от нас е направил. Не бива да си ги мерим, а е важното какво ще направим за хората. Понеже всички говорим за хората, трябва да Ви кажа, че в това, което се предлага, няма нито една мярка по отношение на свободните професии нито една мярка от страна на управляващите. Разбира се, това буди тревога. Сценичните изкуства – не само в извънредното положение, сигурен съм и не само след него, дай боже, по-бързо да свърши, но дори и преди него, трябва да кажем няколко думи за културата, Трябва да кажем, че хората там се чувстват като сираци и това е абсолютната истина.

Уважаеми колеги, трябва хората да усетят наистина какво им предлагаме, а не отделни групи от тях. Струва ми се, че правителството се грижи повече за отделни групи от населението, отколкото за цялото население и това личи по мерките, които предлагате. По отношение на културата, сценичните изкуства, актьорите, разбира се, трябва да кажем, че трябва генерална промяна в методиката за формиране на бюджета на сценичните изкуства. Аз се радвам, че тук е министърът на финансите, защото със сигурност и той иска българската култура да върви напред. добронамерено настроен – нещо, в което не се съмнявам, към българската култура, но трябва да обърне малко по- сериозен поглед и натам. Напомням, че променената методика вече е част от Закона за защита и развитие на културата, и напомням, че съгласно новата методика министър Банов забрани на театрите да организират свои представления, забележете, в зали по-големи от 1000 места, както и да имат по два или повече спектакъла на ден, с което да увеличат броя на продадените билети, които се дофинансират, субсидират от бюджета. Това ще е нещо много важно след извънредното положение. Разбира се, това пречи и при подобрение на обстановката. Инициативата на ръководителите на трупите е да покрият изоставането в параметрите на делегираните бюджети, което ще направи институтите предмет на административни санкции. Затова казах, че това е бомба със закъснител, която ще гръмне. Ясно е, че след едно извънредно положение, което е нанесло щети не само на българската икономика, ще има затруднение. Също така е ясно, че именно правителството би трябвало да планира мерките си не само по време на извънредното положение – трябва да има план за действие и след това.

Благодаря, госпожо Председател, аз няма да ползвам много време. Ние на първо четене си изяснихме доста неща и тук доста неща се изясниха.

вносителите, с още 915 млн. към държавното обществено осигуряване, трансфер към общините за 420 милиона с източник, разбрахме, разбрахме, военните кораби и техника и едни 13 милиона за земеделие. Това са 1 млрд. 365 млн. лв., с които би трябвало да се увеличи

Мерките, които бяха презентирани, от тази трибуна, за чието финансиране са тези пари, са мерки, насочени към същите таргет групи, към които има насочени мерки и от страна на правителството и мнозинството, само че по различен начин тъй като имаме и различна визия за това как следва да се подходи и да се управляват държавните средства. На първо място, всички ние трябва да сме наясно, че преди да заделяме, да подпомагаме, да раздаваме каквото и да било, трябва да осигурим нормалното функциониране на държавата, на нейните ключови системи – държавната администрация, здравната система, социалната система, системата на сигурността, системата на образованието, които функционират в извънредни условия, с извънредни разходи. И това, както виждате, го правим, без да търсим допълнителни трансфери към тях.

е за обезпечаване на два вида плащания – едните са за всички хора, които са съкратени и са на Борсата и ще получат за следващите четири, шест, в зависимост от техния трудов стаж, 60% от своето трудово възнаграждение, както и за осигуряване на Програмата 60/40 за подпомагане на онзи бизнес, който не е изцяло спрял работа, работи и може да си позволи да участва в тази програма. На вчерашното заседание на Правна комисия беше подкрепено предложение за подобряване на Програмата, като освен 60% от заплатата на работника, чрез държавното обществено осигуряване и фонд „Безработица“ по Програмата ще бъде платена и осигуровката за сметка на работодателя, така че наистина на работодателя да остане да плаща 40% от тези вноски. Разбирам, че работодателите вече са ескалирали в своите искания – между другото, това, което вчера приехме, беше по предложение на самите работодателски организации, по техни техни сметки, които те правиха по телевизиите, че фактически, плащайки осигуровките, схемата не е 60/40, а е някаква друга, друго съотношение. Сега разбирам, че са ескалирали тези искания и Вие го презентирахте от тази трибуна. Естествено, веднага го припознавате – схемата да бъде 60/0, тоест работникът да не получава 40%, а 60% от заплатата си, което е равно на това да е отишъл на Борсата Борсата за 60% от своето възнаграждение. По-нататък искам да продължа с това какви мерки са предвидени в Закона. Това е една мярка за

което би ѝ дало възможност да изтегли или да привлече средства много повече от тази държавна гаранция, така че там на този етап ще има достатъчно средства за осигуряване на две програми, на две програми, които могат да бъдат и разширени, и променени и които могат да бъдат допълнени с други програми. Тоест ние днес, тук, осигуряваме тази финансова възможност, а какви ще бъдат те и как ще се развият във времето, ще покаже ситуацията и възможностите, и развитието на самата икономика. Едната програма е насочена към онези хора, които са самонаети лица, които не са внасяли по закон вноски във фонд „Безработица“ и които нямат право при прекратяване на своята дейност да получат обезщетения от този фонд „Безработица“. В този кръг трябва да добавим и лицата, които са в неплатен отпуск. Поради една или друга причина този неплатен отпуск, както знаете, се получава по взаимно съгласие между лицето и неговия работодател. Тези хора на този етап това е обхватът, но той може да бъде променян, ще имат възможност за три месеца да получат по 1500 лв. заем, който ще бъде безлихвен, лихвата я плаща държавата, и ще бъде със срок на погасяване – гратисен период пет години и срок на погасяване 10 години. Аз мисля, че това е прекрасна схема, по която тези лица, особено самонаетите лица, могат да подпомогнат дейността си. От тези средства, които ще бъдат осигурени, пак казах, единственият инструмент на държавата да кредитира, а именно Българската банка за развитие, се разработва и всеки момент ще бъде пусната програма, насочена към малкия бизнес, който също ще има право да получава безлихвен кредит със сериозен гратисен период от порядъка на три до пет години за поддържане и за възстановяване на своята дейност. Продължавам да твърдя, че отделно от тези средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в рамките на пренасочване на европейските средства се работи и по много други програми, които ще подпомогнат незащитените части от българските граждани. Стана дума от тази трибуна за мерките по отношение на здравеопазването. Те са в две посоки. Едната посока е за допълнително, директно стимулиране на работещите на първа линия. И втората посока е това решение, което почти

авансово, за неизработена дейност с цел те да съхранят своя капацитет и да продължат своята работа. По отношение на селското стопанство. Няма да се спирам, защото това са все направленията, по които Вие правите предложения, затова говоря само за тях. Госпожа Белова много ясно и категорично Ви каза за колко пари става дума само за три месеца от началото на годината – 1 млрд. лв. Вие

хора, които са на Борсата и получават обезщетения за безработица, да могат едновременно, получавайки това обезщетение, да работят на трудов договор в селското стопанство, защото сега започва и тази кампания. Колкото до малкия бизнес, за който Вие говорите, че общините следва да помислят, освобождавайки го от наеми, тротоарно право и така нататък, механизмът е в ръцете на общините. Но тъй като много от тях не разбират, че имат тези права, ние вчера предложихме и в Правната комисия се прие, в другия закон ще го видим като текст, че се дава възможност да е ясно на всички общински съвети, държавни органи, които имат имат взаимоотношения със субекти, засегнати от кризата, да намалят или освободят от наеми или плащания за определени права, каквито са да речем: тротоарното право, правото за пазари и тържища и така нататък. Едновременно с това, аз не съм съгласна с прекомерните искания на бизнеса, освен да бъдат освободени от тези такси, което е нормално, тъй като те не осъществяват дейност да плащат тротоарно право например

е сериозно перо в общините и срещу него се извършват разходи за извършване на тази услуга. 90% от бизнеса плаща такса битови отпадъци на база на сключен договор с общината за количеството отпадък, който изхвърля. Няма пречка, ако това количество отпадък е намалял или го няма за определен период от време, да се направят анекси към тези договори, но втората част на такса смет, която бизнесът плаща за поддържане чистотата на териториите, смятам, че това е солидарността на бизнеса и за разходите, които общините са принудени да правят – допълнително миене, метене и дезинфекция на обществените места. Така че не може постоянно и само да се иска, всеки трябва да се опита да бъде солидарен в тази ситуация. Аз считам, че с тази актуализация на бюджета ние сме осигурили достатъчно средства и възможности за изпълнение на тези програми, които много накратко Ви презентирах, вероятно изпускам някоя от тях, и които, още един път повтарям, тепърва ще се развиват, модифицират, ще има и нови програми, след като се идентифицират, и нови групи уязвими лица. По отношение на дълга – господин Гечев ме е призовал от тази трибуна да оттегля своето предложение по чл. 68а – аз го оттеглих официално на Комисия, потвърждавам го ето тук, от тази трибуна,

на допълнителни 2 млрд. евро, допълнителен лимит за изтегляне на дълг на международните пазари по Глобалната средносрочна програма, която е разисквана и гласувана в този парламент през 2015 г., така че министърът на финансите да има сериозна гъвкавост за това бързо да може да излезе на международните пазари, ако реши, че моментът е подходящ и може да получи добра цена за своите ценни книжа. Не съм съгласна да оттегля предложението си за допълване на ал. 2 на чл. 68, което разширява възможността да се ползват заеми от други финансови институции, а именно Европейската инвестиционна банка, Банката на Съвета на Европа, с които с които и в момента водим разговори и преговори за дългово финансиране, програмно финансиране на определени сектори. Това е възможност, от която ние не трябва да от която ние не трябва да лишаваме държавата и правителството като източник на допълнително финансиране, освен държавните ценни книжа навън и във вътрешния пазар. Колкото до Международния валутен фонд, аз предлагам, тъй като съм оттеглила своето предложение, да не спекулираме, че в тази добавка – и други финансови институции, имаме предвид Международния валутен фонд и се опитваме да го прекараме оттам. Когато дойде време да говорим, че имаме нужда и от още един източник на финансиране, ако са изчерпани другите или предлагащи по-изгодни условия, тук, в този парламент ще разискваме тази тема.

Правилно казахме – оттегляте, няма да коментираме изричното позоваване на Международния валутен фонд. Но, госпожо Стоянова, все пак какво пречи в редакцията на чл. 68, ал. 2 да напишем: „както и външен държавен дълг чрез заеми от международния пазар“? Предлагам такава да бъде редакцията, защото ние не можем да вярваме тук на уговорки. „Международни финансови институции“ е и Международният валутен фонд. Той е от двете най-големи институции – Международен валутен фонд и Световната банка. Даже и да го оттеглите, фактически от юридическа гледна точка оставането на международни финансови институции кому е необходимо?! Никой не е имал намерение да ограничава българското правителство, което и да е то, да излиза на международния пазар. Това е негово право и то задължително трябва да направи анализи и на международния, и на вътрешния пазар, за да вземе решение. Но ние имаме притеснения с Международния валутен фонда заради икономически и политически последици – връщане назад към 2004 г., което не е редно. правилно сте направили корекция – приветстваме, сега вече потребителският кредит е представен във форма, която е приемлива и тя ще сработи. Но искам да ми отговорите на следния въпрос. Ние предлагаме мерки, които – искам да подчертая – са европейски, взели сме ги от европейските страни. БСП не предлага нищо ново, което не се предлага в Европейския съюз. Още веднъж Ви казваме: няма да увеличи бюджетния дефицит, тъй като ние твърдим, че мярката, даже и при корекцията 60/40 да стане реално 60/40 със социалното осигуряване, няма да сработи. Ще се съберем след няколко седмици и ще видите, че няма да сработи мярката. Тези средства ще останат свободни и те могат да се използват по мярка, която са счели болшинството страни, че ще сработи. сработи. Че една работодателска организация е подкрепила тази мярка – искам да имате предвид, че това е по политически и други причини, тъй като шефът на една от тези организации, няма да го споменавам,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова, господин Министър! Започвам с това, което казахте във Вашето изложение – да вземем такива мерки, с които да осигурим нормалното функциониране на държавата. Госпожо Стоянова, тези мерки, които Вие предлагате, възпрепятстват българската държава да се върне към нормален начин на живот, защото Вие знаете, че икономическите мерки, които залагаме сега, в крайна сметка ще окажат своето отражение не за един месец, а за много по-дълъг период от време. Когато говорите за трансфера, който се прави към фонд „Държавно обществено осигуряване“, и по-скоро фонд „Безработица“, по мярката 60/40, недейте да подвеждате българските граждани за това, което БСП припознава. Нашата парламентарна група и миналия път, когато гледахме Закона за мерките, каза категорично – тази мярка трябва да отива директно при осигурените лица, и ние сме категорични. Когато говорите, че сте възприели предложението на ДПС по отношение на обезпечаване осигуровките по тази мярка 60:40, госпожо Стоянова, Вие сте икономист: къде са разчетите, къде е корекцията Ви по актуализацията на бюджета, след като допускате това предложение? Ами тези осигуровки допълнително показват, че трансферът към фонд „Безработица“ няма да е достатъчен! Нали сте икономисти? Бъдете последователни! Но явно не сте. Аз се радвам, че тук е и министърът на финансите, който ще ми отговори:

Благодаря Ви. Трета реплика – господин Попов, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Стоянова, при така обявената от Вас мярка 60:40, вече станала известна, даването на тези 60%, образно казано – това, което колегата Цонев предложи, което е добре за изплащане на осигуровките на съответния работник, какво ще стимулирате на практика? Работникът да премине на 4-часов работен ден, защото няма защита във Вашите предложения. Един работодател – неговите 40% да не са 100 единици, а 50 единици, от 8-часов работен ден съответно ще премине на 4-часов с намаляване на 50% на трудовото възнаграждение на работника. Вие казахте, че ще се стимулира излизането на Борсата. Няма да се стимулира по този начин излизането на Борсата, когато парите се дават директно на осигуреното лице – на работника, защото, уважаема госпожо Стоянова, ако се прекрати трудовият договор по взаимно съгласие, работникът на Борсата ще получава минималното възнаграждение за ден, а не тези 60%, които ще ги получава, ако е на работа. Той няма да иска да подпише прекратяване на договора по взаимно съгласие, защото не е в негова полза и ще има защита! Другото, пак ще има защита за работника – ако работодателят иска да прекрати договора на работника, той му дължи едномесечно трудово възнаграждение за неспазване срока на предизвестието. Той трябва да заплати този срок на предизвестието – една месечна брутна работна заплата на работник. Откъде ще ги вземе този работодател, когато е затворил? Нещо повече, в сега действащия закон – мисля, че беше в чл. 267 от Кодекса на труда, ясно е записано, че при престой на предприятието не по вина на работника на него му се дължи пълното трудово възнаграждение – не само трудовото възнаграждение, а брутното трудово възнаграждение! В сега действащата норма в Кодекса на труда – ние сме точно в тази хипотеза. ние сме точно в тази хипотеза. Така че недейте да внушавате, че по тази мярка, ако парите се дадат директно на работника, щяло да стимулира излизането на Борсата. Още повече, че когато се касае за големи съкращения – над 20, 30 човека, се изисква и съгласие от синдиката. Това е процедура, която трае повече от месец! Фирмите с многото работници няма да могат да съкратят така лесно своите работници – масово,

позиция. Но всичките им предложения – не говоря за държавния бюджет, защото там са в другата точка, която ще гледаме след около половин час, показват, уважаеми дами и господа, въпиеща некомпетентност. Ще дам пример само с ДДС-то. Те предлагат на всички, които са засегнати от извънредното положение, да им се даде по 2 хил. лв. – възможност да не внасят ДДС при бракуване на стоките.

е ползван данъчният кредит при покупката на тази стока. В този закон има ясни членове, които казват, че когато този брак е в резултат на технологичен брак в рамките на технологичните норми – било по стандарт, било по отраслова нормала, било по собствените стандарти на едно предприятие, или когато този брак е заради изтекъл срок на годност на стоката, там ДДС не се дължи. Как да не е? Когато в един ресторант трябва да се бракува месото, сиренето, яйцата, защото ресторантът е затворен, той влиза в хипотезата на брак с изтекъл срок на годност. Но ако иска да бракува безалкохолните напитки или уискито, няма как, защото срокът им на годност е доста по-дълъг и няма как да докаже, че е изтекъл в рамките на извънредното положение. Много Ви моля!

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Ние от ДПС се въздържахме да правим допълнителни предложения по Закона за бюджета по следните няколко причини. Вчера в изказването си пред Бюджетната комисия казах някои от тях, но днес ще се опитам да ги обобщя. Първо, искам да припомня на колегите, че не става въпрос за третия месец от началото на кризата. Изтекли са точно 15 работни дни от обявяване на извънредното положение 20 и няколко дни с почивните. Второ, абсолютно не е ясно, има доста неизвестни, ще започна с най-фундаменталната от тях – колко дълго ще продължи кризата. Другите неизвестни са: какви ще са отраженията върху приходната част – това зависи от много други фактори, които също са неизвестни величини. Дори да се опитваме да прогнозираме на базата на сериозните научни подходи при икономическото прогнозиране, пак ще изпаднем в гледане на боб, понеже са твърде много неизвестните. Мога да кажа – почти всички фактори, всички фундаментални фактори, които действат върху тези крайни величини, всъщност са неизвестни. По тази причина ние смятаме, че на 15-ия работен ден от обявяването на на извънредното положение е малко волунтаризъм да започнем с всички мерки, които бихме приложили, или повечето от тях, ако на нас са ни известни доста повече факти. Например бюджетът ни предлага това изменение, че очакваното неизпълнение на приходите ще бъде около 2,5 милиарда. Аз твърдя – господин Горанов, можете да ме опровергаете, ако искате, че това не това не почива на сериозни изчисления. Няма как да почива. Да предположим, че сме взели някакъв период от време, за който сме прогнозирали. Този период от време – да питам – дали ще е същият в Германия? Някой да знае? Вие, професор Гечев, като четете?

ако ние пуснем българската икономика, махнем мерките след един месец или след 20 дни, дали ще направи същото Европа? Някой да може да ми каже, без да гледа на боб? Ами ако Европа не пусне икономиката си, този износ отива на кино! Е, какво прогнозирате, какво изчислявате?

Хубаво, няма лошо. Обаче страна, която е във валутен борд, бюджет и правителство, които са ограничени във финансирането

Бюджетната комисия, и на предното обсъждане тук, че основната му задача е да осигури финансирането на бюджетните системи. Това е основната, първата. Разбира се, оттам нататък има и други задачи. При положение че наистина няма опции за финансиране, каквито имат другите държави, а са стеснени нашите опции; при положение че ние не знаем колко време ще продължи кризата; при положение че не знаем колко време ще продължи кризата

тогава какво прогнозираме?! Тогава обосновано ли е да се хвърляме от първите 15 дни на обявеното извънредно положение и да направим всички възможни мерки, за които говорим? съгласен, че има засегнати хора от първия ден. Даже съм съгласен, и това е абсолютно вярно, че по принцип има засегнати хора и без да има криза – хора, които нямат доходи или са на ръба, и с това съм съгласен. Но ние в момента гледаме не мерките за подобряване благосъстоянието на хората – въобще ние гледаме мерките по отношение на конкретно засегнатите от кризата и на онези сектори, които са засегнати от кризата.

ами те ще получат заплатите си за месец февруари сега, те са я получили в края на месец март. Нали разбирате, че все още не е такова положението, че то трябва да се направи, но съвсем спокойно може да се направи и на 20 април, ама съвсем спокойно и с много по-голяма доза факти, с много по-голяма доза приближеност до истината? Никога не сме твърдели например ние от ДПС, откакто обсъждаме тези мерки, че те не трябва да имат такъв обхват или че не трябва да бъдат към определени сектори. Твърдели сме, че това трябва да стане поетапно, да бъде разположено във времето и да обхваща реалните факти, реалните факти, реалните неща, които ще се случат, а не прогнозните. Защото иначе има голяма опасност при един такъв подход, който предлагат колегите от Левицата, а и не само, и други колеги предлагаха по-широкомащабни мерки, има голяма опасност в рамките на два месеца да се окажем с невъзможност по-нататък да правим каквото и да било ако, разбира се, не искаме да сринем изцяло икономиката и бюджета. Не чух никой да говори, абсолютно никой не чух, слушах внимателно дискусията и днес, и вчера, и така нататък, не чух никой да говори към коя част от икономиката, към кой фактор на икономиката трябва да бъдат насочени мерките. Аз вчера подсказах – това трябва да бъде потенциалът за растеж на българската икономика, той трябва да бъде съхранен. Само че потенциалът за растеж включва много други неща. Освен пазара на труда, включва предприятия и така нататък, сега да не правим тук цяла лекция на тази тема. Тоест, ако ние искаме да използваме максимално ефективно минималните възможности, които имаме като държава, дори и да вземем още кредити, наистина трябва да насочим усилията си, първо, към най-засегнатите сектори, към най-засегнатите социални групи, но и към съхраняване на потенциала за растеж. Защото ако, дай боже, скоро се върнем, а и да не е толкова скоро на пътя на нормализацията, само съхраненият потенциал за растеж или съхранена финансово и икономически държава да натисне в тази посока, ще ни върне бързо към нормализацията и на доходите, и на работните места, и да спрем спада, и да минимизираме щетите от тази криза. Всичко друго в малка или в по-голяма степен е волунтаристичен подход. Затова ние избрахме да подкрепим тези мерки. Избрахме да ги подкрепим с леки корекции, разбира се. Биха могли да се направят и малко по-сериозни корекции, но това е въпрос на дебати. Избрахме и друго, и пак искам да го подчертая избрахме да не печелим дивиденти пред нашите избиратели, говорейки от тази трибуна неща, в които не сме убедени. Избрахме да покажем на българското общество, че в момент на такава криза всички институции солидарно трябва да стоят, без да се без да се обезличават отделните партии, без да се обезличава Президентството от Министерския съвет, все пак да стоим достатъчно солидно и достатъчно сговорно пред хората, за да разберат те, че институциите и отделните политически партии не издигат в този момент в култ егоизма си. Аз ще Ви кажа като политик с 30-годишен стаж: ако аз не бях в тази зала, а извън тази зала, моето впечатление щеше да бъде, българските политически партии, представени в парламента в началото на тази криза, в нейните първи 15 – 20 дни, са издигнали в култ не защитата на хората, не превенцията от кризата, а политическия си егоизъм. Това щеше да бъде моят извод, гледайки всичко, което видяхме. Политическият егоизъм е ръководен в тези 15 – 20 дни от дебатите в тази зала.

Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Господин Цонев, Вие казахте: мерките, които трябва да вземем сега, трябва да обхващат засегнатите. Аз съм съгласна и мога да Ви кажа, че българските граждани – една голяма част от тях, Вие знаете – милион и 700 хиляди български граждани работят на минималната работна заплата, но в момента голям процент от тях са в неплатен отпуск и не получават никакви доходи. Те нямат никакви запаси и тях ги вълнува, те действително ще получат своите възнаграждения от месец февруари, но тях ги вълнува какво ще стане с тях, с техните деца днес. Защото решенията, които ще вземем днес, ще се отразят утре, непосредствено в следващия ден и не водени от егоизъм или от някакво чувство да покажем колко сме активни и колко сме загрижени – напротив, мерките, които ние предлагаме, са свързани именно с този страх у българските граждани как ще обезпечим един минимален гарантиран жизнен ресурс за всички тези хора, които са най-уязвени. За съжаление, икономическите мерки, които ние предлагаме към момента, не показват тази адекватност според нас. Искам да Ви кажа нещо и искам да Ви опровергая. Защо, неадекватна ли е Германия, неадекватни ли са Дания, Румъния, Гърция, Македония? И само ще спомена Македония и Румъния, защото говорите за икономически показатели и за икономически системи. Ами само Ви зачитам – в Гърция: „Всеки работещ в предприятие, фирма, чиято работа е спряна с решение на правителството като предпазна мярка срещу вируса, ще получи 800 евро“; в Румъния: „Държавата се ангажира да покрие 75% от заплатите в частния сектор и има таван на цените на комуналните услуги и горивата, отлага се плащането на кредити“; в Македония: „Работниците в частните фирми, засегнати от кризата, ще получат една минимална работна заплата през април и май“. Господин Цонев, тези държави неадекватни ли са, когато са взели мерките сега? Защото аз смятам, че ние ще покажем адекватност в Народното събрание, когато вземем своевременно мерките, а не оттук, от трибуната, да им кажем: да, ние ще вземем мерки, но след време. Нека да ги успокоим!

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Цонев, записах си: Вие говорихте тук за сговор. Но за какъв сговор, в името на какво? Ако е за някакви реални мерки, които да достигнат до най-потърпевшите, до най-пострадалите, до хората, до българските граждани – да, но това, което Вие правите, не е сговор,

Благодаря Ви, господин Председател. Щеше ми се да остана в полето на здравия разум – но, уви, нямам такъв шанс. Госпожо Клисурска, ще видите какъв заем ще вземе Румъния след няколко дни или седмици и ще видите как ще реагират пазарите и с какъв лихвен процент ще го получи.

За Македония изобщо пък не ми давайте пример. Това е страна, в която все още пазарната икономика не е въведена напълно и както трябва, така че

на господин Филип Попов ще отговоря, и то много сериозно. Знаете ли, господин Попов, защо смятам, че не е правилно това, което казахте, и че този сговор в името на националните интереси не е това, което Вие казахте? И защо смятам, че нещата, които предлагате непрекъснато, са политически егоизъм? Защото, господин Попов, за разлика от Вас, аз два пъти съм участвал в управление с Вашата партия и Ви познавам много добре как се държите, когато сте в опозиция и как това няма нищо общо, когато сте в управлението. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам тази процедура за начина на водене не само за да върнем дебата, където му е мястото, а и да си дадем сметка за значението на думите, които изговаряме тук. Преди малко председателката на Бюджетната комисия определи предложенията на БСП като, цитирам: „въпиеща некомпетентност“. И искам да ѝ обърнете внимание да си мери приказките, поради простата причина че същата председателка с нейната компетентност и без да си мери действията, онзи ден вкара в последния момент предложения, които отново щяха да създадат паника, споменавайки Международния валутен фонд, което ще има последствия, включително и най-вероятно и за дълговете, които ще взеимаме напред, защото тези думи имат значение. Същата госпожа Стоянова преди няколко седмици с едно предложение взриви дори крехките консенсуси, които има в нашето общество по отношение на политиката, която трябва да следваме, към госпожа Стоянова. КРУМ ЗАРКОВ: И накрая Ви казвам, забележката ми е следната: моля, обърнете внимание на различните опоненти да изказват тезите си, но с уважение към всяко едно предложение на народни представители, защото това, което Вие наричате некомпетентност, щеше да осигури минимален доход на затворените по къщите си българи, а Вашата компетентност ще ги изкара на улиците.

Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители! Нека да погледнем истината в очите. Преди година и половина, даже близо две години,

заявиха следното, че светът навлиза в нова, много сериозна икономическа криза, в много сериозна. Коронавирусът, който се появи, според мен торпилира тази икономическа криза, ще нанесе много, много сериозни поражения и ще направи тази криза изключително тежка. Досега светът познава две много тежки икономически кризи. Едната е 1929 – 1933 г., другата е 2008 – 2011 г. Обикновено тези кризи продължават между три и четири за какво взех думата? Цял ден слушам дебатите в нашия парламент от колегите народни представители – моите уважения към всички Вас, и все ми идва на ума едно стихотворение на Ханс Закс, когато шестима слепи индустанци решили да опишат слона, как изглежда слонът. Единият, като напипал хобота, казал: „Ми той прилича на змия“, другият като напипал ухото: „Той прилича на тава“, и така нататък, и така нататък. Накрая стихотворението завършва със следното: „Всички поотделно били прави, но всички в цялото грешали.“ Та нещо подобно се случва в момента тук. Слушах какво ще стане със селското стопанство, слушах какво ще стане със свободните професии, слушах какво ще стане с фирмите, слушах, че формулата 40 към 60 не е актуална. За мен наистина не е актуална, защото няма да бъде доволен нито бизнесът, нито ще бъде доволен обикновеният човек.

но ние ще влезем безспорно, целият свят ще влезе в много сериозна икономическа криза. Неслучайно всички развити държави в момента теглят много сериозни заеми. Тук искам да подкрепя нашия министър на финансите, че лично той иска да тегли голям заем, защото ние без голям заем няма да минем, разберете го. Без голям, повтарям: не малък, без голям заем няма да излезем от тази криза поради няколко причини. Първо, всяка икономика в света е потребителска икономика като се свие потреблението, икономиката рухва. Е, как това население, което остава без работа и се записват на борсите по труда по няколко хиляди души в момента, как си представяте това население, което си седи в момента по къщите? Аз одобрявам, между другото, тази мярка за така наречената изолация, защото неизбежно е. Дания направи тази грешка – първо седем дни взеха много твърди мерки, после пет дни отпуснаха населението и сега са със седем пъти повече болни от нас. После пак върнаха твърдите мерки обратно. Одобрявам тази мярка, но трябва да помисли държавата, а държавата това сме ние. Ние, народните представители, сме държавата. Ние, правителството и президентът – това е държавата. Това е истината. Тази държава трябва да помисли как нашето население ще изкара тази криза. Защото, повярвайте ми, да си седиш вкъщи по цял ден, както самият аз спазвам много сериозно карантината – да си седиш вкъщи по цял ден, в един момент парите свършват. Най-важното, което трябва да направи правителството в този момент, а и ние като народни представители, най-важното е да спасим бизнеса. В момента ресторантите стоят затворени – още няколко месеца, хората им са пуснати в неплатена отпуска. Не само ресторанти – малки фирми, големи фирми в момента са затворени. Тези фирми ще загубят пазарите си до няколко месеца. Оттук нататък катастрофата е пълна: свито потребление, хората няма да имат пари и съответно, ако… Добре, ако искате да ме прекъсвате, вземете реплика после. Хората няма да имат пари, а кризата – доказано е, че световна криза трае не два месеца пандемия, а трае между две-три-четири години. Затова моето предложение конкретно е следното, защото много от Вас знаят това, което казвам. Моето предложение е следното: нито една партия – толкова е голямо предизвикателството в момента, че нито една партия сама не може да се справи със съответното положение.

съответно всяка партия има своите финансови експерти – сядат и разпределят парите във всяко едно направление, във всяко едно перо и за безработните, и за фирмите. Защото те трябва да бъдат подпомогнати в момента. Иначе знаете ли какво? Баща ми се е занимавал с бизнес и ще Ви кажа едно: затвори ли се една фирма, тя много трудно после се възстановява, на практика тя приключва своя живот. Това исках да Ви кажа, това е моето конкретно предложение. (Реплики.) Да, господин Горанов, много голям заем. Тук не става въпрос за милиард-два, както БСП предлагат – милиард и половина мерки. Не е достатъчно, колеги,

АТАНАСОВ: Моето предложение беше следното: всеки си има експерти. Ето, онзи ден виждате големите, могъщи държави какви заеми теглят – те теглят трилиони. Трилиони!

Всички Вие знаете, че тези долари миришат на мастило и скоро ще го разберете – като тръгне инфлацията. Защото много отдавна мина времето, когато на долара се пишеше: „обезпечен със злато от резервите на Форт Нокс“. Сега знаете ли какво пише на долара? Вижте го: „in God we trust“ – „в Бога ние Само че печатницата е при тях. Така че в това отношение моята молба е следната: господин Министър, даже по-голям заем теглете! Решението на всяко едно перо, което касае българската икономика и всяко едно направление в икономиката – тя е разделена на пера, да решим всички заедно със своите финансови експерти. Всяка партия ги има. Иначе идва кризата, есента отиваме на избори, защото дадена партия не се е справила,

Колеги, вярно е, че обсъждаме четири параграфа и имате право да се изказвате по всеки един от тях. Моля Ви, все пак да бъдете малко по-сбити, защото все още сме на втория въпрос. Чака ни след това още един въпрос за разглеждане и едно много продължително и сложно гласуване. (Реплики.) Ние взехме решение да не прекратяваме работа, докато не бъдат обявени резултатите от гласуването.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Разбирам господин Атанасов – че като коалиционен партньор трябваше да защити политиката на правителството и предложенията, които са направени от ГЕРБ. Това, което не разбирам, е защо по такъв начин – че това е единственият възможен вариант, по който може да се действа, и нищо друго. Понеже той ни разказа за слона, аз пък бих искал да му разкажа една фраза на Майк Тайсън, който казва, че „всеки има план, докато не получи юмрук в лицето“. Именно юмрукът в лицето под формата на тази икономическа криза, катализирана от коронавируса, развали плана на това правителство. Няма нищо странно в това, което се случва – следваме естествения икономически ход. Друг е въпросът обаче, че ние не сме съгласни с предложените мерки и няма как да бъдем съгласни поради една проста причина – че прословутата мярка 60 на 40, дайте да си го кажем, това не е български патент, не е измислено в България, напротив, вече е прилагано в Германия по време на кризата през 2008 г. Забележете, с тази мярка целта на немското правителство е била да задържи висококвалифицираните кадри. Тоест тази мярка е насочена спрямо една прослойка от висококвалифицирани. Нашата идея е да бъдат предлагани мерки, които да обхванат работници и служители, включително нискоквалифицирани и без образование. Няма как да приемем тази мярка като единствено възможна. Другото, с което не сме съгласни и което постоянно ни се втълпява, е за едни 1500 лв., които ще бъдат връщани.

Вие казахте, че сте слушали коментари за селското стопанство, в същото време казахте, че трябва да спасим бизнеса, ресторантите. Да де, ама хората три пъти на ден трябва да се де, ама хората три пъти на ден трябва да се хранят. Ресторантите трябва да работят и да зареждат земеделска продукция. Ненапразно в моето изказване казах, че наистина светът върви в нов етап и ако тази криза направи така, че много от държавите затворят своите доставки за България, ние изпадаме в продоволствена криза. Ненапразно Ви казах за добавената стойност и това, че ние имаме положително салдо в селското стопанство, се дължи единствено на единствено на износа на зърно. Безспорно това е факт, но ние изнасяме първичен продукт без добавена стойност и аз многократно съм казвал, че това е изключително вредно. В България сме суровинен придатък и на Европа, и на нашите съседи, в същото време внасяме готови продукти с висока добавена стойност. Ще Ви дам пример с Дания, защото тук цитирахте, че другите държави вземали заеми в трилиони. Ами ето, една Дания горе-долу произвежда колкото нас – 9, 10 милиона зърно, по територия е три пъти по-малка от България, но, забележете, тя не изнася и килограм зърно. Всичкото зърно превръща в животни и месо, след това ни внася това месо с много голяма добавена стойност. Затова Ви казвам, че сега ние трябва да направим така, че първо да съхраним – БСП предлага тези 30 милиона за животновъди, за зеленчукопроизводството, за овощарите, и след това да

коронавирусът не торпилира, а катализира кризата, която настъпва. Тя се очертаваше към края на годината, само че този факт се появи неочаквано и оттук е това катализиране. Въпросът, който поставяте за бизнеса, е правилен, но бизнес без хора има ли?

този кредит?! Не чух от Вас, поне от правителството знам, че е 10 милиарда. Вие колко предлагате? Защото господин Гечев – съжалявам, че излезе – има едно предложение, което може да вземе Нобелова награда за икономика. Той предложи да вземем 100 милиарда при тази лихва и когато вече другите държави дойдат, да започнем да отпускаме при много по-голяма лихва. Това е в рамките на майтапа, но все пак искам да чуя колко предлагате Вие да бъде този кредит. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Колеги, като го изкарваме на майтап и аз ще го карам леко на майтап, библейският израз го знаете. Не е работа, но мисля, че всеки от Вас разбра какво исках да кажа, а не да се хващате за отделната дума. Библейският израз го знаете: „Имаше уши и не слушаше, имаше очи и не виждаше“, така че не ми изкарвайте от контекста на изказването думи това първо. Второ, не съм казал, че само бизнесът трябва да бъде спасен. Има социалнослаби и неслучайно казах – по няколко хиляди души излизат на Борсата всеки ден. На тези хора трябва да бъде помогнато и ще Ви кажа защо, пак ще се повторя, защото всяка икономика в света е потребителска. Когато се свие потреблението, умира икономиката,

той ще каже колко. Като се направят разчетите, има цяло Финансово министерство, което работи за него. (Шум и реплики.) Така че… Засега, господин Горанов, доколкото разбирам, колко предлагате? Около 10 милиарда, господин Горанов, толкова ли? Така че, колеги, аз ще искам да чуя в тази насока наистина специалиста, който е финансовият ни министър. Срамота е да питате мен, юриста, колко милиарда трябва да се теглят за държавата, при положение че не знам колко – може би няколко хиляди, сигурно 1000 служители работят във Финансовото министерство? Сигурно, не съм ги преброил, господин Горанов ще каже. Но господин Горанов е човекът, който ще каже: господа, положението е сериозно, тежко, за да не закъса и съответно да направим така наречения социален пакет, ни трябват толкова и толкова пари. Повярвайте ми, те няма да бъдат малко – категорично. И в никакъв случай няма да бъдат по-малко от 10 милиарда. В никакъв случай! В никакъв случай няма да бъдат по-малко от 10 милиарда! Това е положението. В такива ситуации държавата го прави. Между другото, правено е вече – Франклин Делано Рузвелт го е правил вече, през 1933 г. така измъква Америка от световната депресия,

1 166 316,7 хил. лв., както следва: (таблица по доклада).“ б) ал. 3 се изменя така: „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва: (таблица по доклада).“ 5. чл. 7 се правят следните изменения: а) ал. 1 се изменя така: „(1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 323 034,3 хил. лв., както следва:

Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Слушайки дебатите, ние от парламентарната група на ВОЛЯ сме готови да подкрепим една такава редакционна промяна в предложението на ГЕРБ по точка

по данни на Националния статистически институт за декември 2019 г.“, като декларираме, че това нещо, ако бъде прието, ние ще оттеглим нашето предложение за минималната работна заплата.

партиите да подкрепят актуализацията на бюджета. Не виждам съществени разделителни линии, въпреки че краткият срок не даде възможност на някои от предложенията да бъдат технологично изготвени, че да следват логиката на Закона, но при при такъв тип дебати и при тази скоростна работа едва ли е повод за критика по същество. По-скоро основната разлика между позициите на правителството и позицията на част от народните представители е свързана със степента и дълбочината на мерки, които следва да се предприемат, като основната разделителна линия сякаш остава, ако правилно съм разбрал от дебата, отношението към самоосигурените лица и подходът за безусловен доход на тях. В икономическата доктрина отдавна се говори за безусловен базов доход, дори са правени експерименти в света. Вероятно след десетилетия, когато индустриалните отношения се променят до такава степен, че единственият механизъм за преразпределение остане темата за безусловен базов доход, ще дойде на дневен ред, но днес подкрепям по-скоро тезата, че сме в началото на една непредвидима по мащаби и продължителност криза, дай боже, да е по-кратка, в която моментът за подобен социален експеримент все още сякаш не е дошъл. Можем ли с с аргументите, че някои хора са загубили доходи, без да са участвали в осигурителната система, много бързо и без преценка на имущественото им състояние да разхвърлим едни пари?

Това говори, между другото, много добре за конвергенцията в духа на българина. Не знам дали като работоспособност и добавена стойност сме го достигнали, но духовно очевидно сме дотам конвергирали, че вече да се сравняваме с водещите икономики в света, нещо, което, поне като отправна точка, е по-скоро положително. За съжаление, финансовите реалности не са точно такива и затова, пак казвам, ние продължаваме да разсъждаваме върху темата с тези, които не са участвали в осигуряване поради начина на организация на тяхната трудова дейност, и не съм убеден дали без преценка на техните доходи трябва с лека ръка да разпределяме оскъдния ресурс в българския бюджет. Между другото, колегите от левицата предлагат едно решение, което обаче не определиха във времето как действа. Защото, ако то се касае само за един месец, това би следвало да означава поне три месеца прилагането на подобна мярка, която от тези 900 милиона би трябвало да изглежда поне три пъти по-скъпа, или бъркам, не го чух в дебата? По-скоро казвате, че за трите месеца ще е достатъчно, но ако направите оценка върху 800 хиляди самоосигуряващи се по декларации в Националната агенция за приходите или пък ако не ги отграничите във Вашето законодателно предложение, няма да има лесен отговор. Пак повтарям, това, което се предлага от страна на правителството като първи мерки, има и предимства, вероятно за някои има и недостатъци. Но философията на участието в осигуряването от страна на държавата, тоест предоставянето на част от дохода за запазена заетост, би било безпредметно като мярка, ако не се предвиди макар и минимално участие от страна на работодателя. Защото целта в края на краищата е една подобна мярка да запази доходите на заетите хора. И ако работодателите, с всички критики, които чухме в последните седмици върху подобна мярка, не са склонни да участват с нищо, то къде говорим за солидарност в тази мярка? Предизвикателствата на прогнозирането Не казвам, че тази актуализация не можеше да съдържа и други елементи, но мога да Ви уверя, че тя е напълно съобразена с това държавата да може да изпълнява функциите си през следващите месеци и до края на годината. Повярвайте ми, дебатът ще е по-труден след края на пандемичната част на кризата, а не сега, затова да не прибързваме да не прибързваме с мерки, които можем да вземем във всеки един момент на следващ етап. Да, хората имат нужда от успокоение. Първата фаза на успокоение идва по линия на това, че социалната система на държавата е въоръжена с достатъчно ресурс да може да издържи наплива, който ще бъде насочен към нея. Втората линия – това подпомагане към бизнеса, някои го оценяват като недостатъчно, други го оценяват като работещо. След днешното заседание ще претърпи допълнителна оптимизация, която наистина дава възможност на тези работодатели, които са запазили отчасти своята дейност и искат да участват, повтарям, в солидарността със своите работници и да продължат да осигуряват доход от трудова дейност, да се включат. Тези работодатели, които наистина нямат възможност да отделят нито лев от собствените си ресурси или са 100% прекратили дейността, вероятно за тях ще трябва да търсим подпомагане след кризата. Защото в момента един ресторант ще има нужда вероятно от безлихвено кредитиране или от друго подпомагане, за да може да стартира отново своята дейност. Да не влизам в този дебат. Искам да Ви уверя, че с увеличаването на лимита на държавен дълг ще търся най-оптималните решения за финансирането на българския бюджет и, дай боже да не се налага да се достигне до целия му лимит. Разнопосочни са сигналите, които пазарите дават в този момент, но всяко едно действие така или иначе е публично и няма как да остане скрито от публиката и най-вече от парламента като работодател на Министерския съвет. Днес ще затворим една емисия български петгодишни еврооблигации на вътрешния пазар при сравнително добра доходност. Разбира се, във въоръжение на правителството трябва да бъдат всички възможни алтернативни сценарии за финансиране, защото действително при ситуация на валутен борд най-неприятното усещане е бюджетът да остане без ликвидност. Иначе дебатът по отношение на самоосигуряващите се би могъл да продължи, но пак повтарям, без преценка на имущественото състояние на всеки един от тях с лека ръка да ръка да стартираме един неприлаган досега в нашата реалност механизъм за безусловен базов доход, за мен е прибързано и не докрай социално обосновано, защото има много социалнослаби хора, които в момента не са самоосигурени, които няма да получат минималната работна заплата, която Вие предлагате. Това справедливо ли е? Според мен – не. Според мен – не! Затова нека да бъдем умерени в първите дни на кризата и да преценяваме много прецизно, така че да разпределим ресурсите върху действително най-засегнатите. По-голямата част от тях са покрити от мерките дотук. Надявам се, че заедно с Вас можем да продължим да ги разширяваме. Не малко неща се направиха и по линия на банковата система. Знаете, че Европейският банков орган излезе с указание и насоки. Нашите търговски банки са адаптирали тези указания към своята дейност и искам да уверя всички български кредитополучатели, малкият и среден бизнес и не само, че ще срещнат максимална гъвкавост от страна на търговските банки. До дни ще стартират и мерките, свързани с ресурса, който влагаме в Българската банка за развитие и по отношение на безлихвеното кредитиране на физически лица, и по отношение на портфейлните гаранции по отношение на юридически лица. подразработката на мерките, свързани с държавната гаранция, която предстои в края на днешния ден, ако се одобрят промените в държавния бюджет, да бъде издадена в полза на Българската банка за развитие, което ще даде възможност в следващите дни да разширим инструментариума, с който правителството

в следващите месец, два. След това заедно обаче, колеги, в рамките на същия този бюджет и същите тези ресурси на държавата ще трябва да мислим мерки за възстановяване. Затова днес благодаря на всички, които ще подкрепят бюджета. Оставаме да дебатираме по отношение на самоосигуряващите се. Нека се има обаче предвид и това, което казах, че подобна мярка, без преценка на финансовото състояние на всеки един самоосигурен, ще бъде небалансирана от гледна точка на останалите участници в обществено-икономическия живот на страната и всяка една разумна идея в тази посока може да бъде разглеждана и споделяна. Заедно с министър Сачева работим върху промени в Постановлението, което регламентира така наречената мярка 60/40 с оглед адаптирането му допълнително към казусите от живота и въпросите, които изникват от отделни кандидати за подобна подкрепа. Мисля, че в следващите няколко дни мярката ще бъде оптимизирана по начин, по който да стане доста по-приемлива по отношение на бизнеса. Разбира се, има бизнеси, които в този период на криза няма да могат да продължат да съществуват в този вид. За тях ще има нисколихвено и безлихвено кредитиране веднага, след като отворим и премахнем всички мерки, наложени от карантината, от социалното въобще всички мерки, които са ни предложени от Щаба и са свързани си медицинската целесъобразност. Върху подобен пакет трябва да започнем да мислим отсега и предлагам всички партии, които са представени в парламента, да инициират подобни идеи. Не можахме да стартираме

не се драматизира темата с поемането на нов дълг, защото той ще са харчи само в рамките на бюджета по начина, по който е гласуван от Народното събрание, и се надявам след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

предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев и Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения: 1. В т. 1 думите „наказателни производства по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда“ се заменят с „производствата и делата съгласно приложението“. 2. Точка 2 се изменя така: „2. давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти;“.

задължение в нормативно или административно определения срок поради причини, като задължителна изолация (карантина), хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ или отсъствие от страната по време на извънредното положение, компетентният орган въз основа на мотивирано искане определя нов срок, който започва да тече след отпадане на съответната причина. (2) Когато физическо лице или лице, представляващо юридическо лице, не може да упражни право или изпълни задължение в нормативно или административно определения срок поради непредвидени обстоятелства, извън тези по ал. 1, компетентният орган въз основа на мотивирано искане може да определи нов срок, който започва да тече след отпадане на съответното обстоятелство. (3) Искането по ал. 1 или 2 се прави от лицето или чрез пълномощник с пълномощно без нотариална заверка в писмена форма, изпратено по пощата, по електронна поща, факс или друг начин. (4) Алинея 1 – 3 не се прилагат за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, по глави седма, осма и тринадесета, раздели II и III от Закона за устройство на територията и по Закона за защита на конкуренцията.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Александър Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3: „§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Алинея 1 не се прилага за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията.“

Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Александър Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. Член 6 се изменя така: „Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране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

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители!

в който Вие правите сериозно отстъпление от първоначално приетия Закон за извънредното положение, който даваше защита на всички правни субекти, във връзка с договор и с неговите последици, ако не се изпълни, за забава. Това касаеше длъжниците на Топлофикация, на електроразпределителните дружества, на ВиК дружествата, С промяната в чл. 6 Вие на практика ги лишавате от тази защита в рамките на извънредното положение. Нещо повече, дори и така записан, текстът също търпи критика в сегашната му редакция, защото сте записали, че „задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение“. Така записано, на практика означава, че може да се образува изпълнително производство срещу длъжника, защото Вие сте описали, че не могат да се изземват вещи. Изземването на вещи, уважаеми народни представители, е част от изпълнителното производство, и то не задължително. Записали сте, че задължението не може да бъде предсрочно изискуемо, но в рамките на извънредното положение падежът на задължението в този период – той може да е настъпил, и тогава няма да е предсрочно изискуем, но ще е настъпил и длъжникът ще дължи. Това, което Вие сте направили, е, че тук може да се започне изпълнителното производство, но на практика не може да се завърши. На следващо място сте записали, че договорът не може да бъде развален по принцип, само че договорът е между две или повече страни. От коя от страните не може да бъде развален? Това не е уточнено. И тук следва да се уточни, че е от кредитора, защото договорът може да бъде развален и да се иска неговото разваляне и от длъжника, ако кредиторът не изпълни част от договорните си задължения. Това сте го пропуснали, което означава, че дори и длъжникът в тази хипотеза не може да иска разваляне на договора. Обвързвате го в рамките на извънредното положение с този договор такъв, какъвто е. В същото време давате на кредитора и възможност, както казах, да стартира едно изпълнително производство, без да има възможност но не това е основното в този текст. Проблемът тук е, че на практика лишавате от защита българските граждани, тази, която осигурихте благодарение на нашите въздействия – в първата част, в сега действащия закон, на голяма част от българските граждани. Казвате, че щяла да се увеличи междуфирмената задлъжнялост, да се намали стокооборотът, изобщо разсъждавате в рамките на една нормална пазарна обстановка, само че пазарната обстановка, уважаеми народни представители, изобщо не е нормална. Имаме затворени граници, липса на доставки на някои стоки, а тази мярка, която сега действа, е за всички и ако една фирма не изпълни задълженията си към друга фирма, то тази, втората, също може да не изпълни задълженията си към трета фирма. Това не означава, че тя не дължи. Напротив, тя дължи, но не дължи тези вредоносни последици за рамките на извънредното положение от забавата. Това са така наречените лихви, които са най малко три вида: мораторна, договорна и възнаградителна. Тук говорим за мораторната или така наречената законова лихва, която е основният лихвен процент плюс 10 пункта, която е страшна. Тоест, Вие казвате на тези хора – български граждани, които са най-много засегнати, които са без работа, които са буквално на улицата и без никакви доходи, че ги лишавате от тази защита, че те няма да могат да се възползват, а само тези, които имат някакъв кредит към банка или финансова институция, или ако този кредит е цедиран на така наречените колекторски фирми – и то пак тази защита е условна, тя не е пълна. (Народният

парламентарната група ще изразят още допълнителни доводи защо не подкрепяме това предложение. Но основното е, че това е тежко отстъпление от защитата на правата на българските граждани в условията на тази тежка криза. Благодаря Ви.

Ако може после тук някой да обясни – какво се случи в тези дни, от когато гласувахме първоначалния вариант на Закона до днешна дата, за да пристъпим към такова драстично изменение на чл. 6, където беше дадена наистина една изключителна защита на българските граждани?! Какво се случи, какви слабости видяхте и най-вече да отговори някой – министърът или вносителят, или някой друг: кой упражни натиск върху вносителите, за да направят тази промяна? Защо отнеха възможността на българските граждани, които тъкмо се бяха поуспокоили, че няма да бъдат преследвани – било то от доставчик на услуги – интернет, услуги – интернет, телефон, телевизии, електроразпределителни дружества, ВИК-дружества, и каквото друго се сетите, и го оставяме единствено да има някаква защита, да речем, от банки или от други финансови институции, които са му дали кредит под една или друга форма? Извинявайте, но това е пак някаква форма на дискриминация! Първо, по отношение на гражданите. Второ, по отношение на институциите, спрямо които Вие в момента искате да наложите някакво ограничение. Говоря за банки, както сте ги написали тук –финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително и когато заемите са придобити от други банки и трети лица, независимо кои са трети лица, тоест Вие правите привилегировани едни, за сметка на други. Какво налага това нещо? Защо не остана старият режим? Какво се случи в тези няколко дни? Кой се почувства засегнат? Банките по-малко ли ще почувстват тежестта на всички тези мерки, отколкото електроразпределителните дружества в случая, на които в момента махаме защита на гражданите спрямо техни действия за един период? Да Ви припомня – дебати, които водихме при първоначалното приемане на Закона, когато ние бяхме предложили текстове, с които да защитим българските граждани, като им дадем възможност да отлагат плащането на своите сметки. Не, напротив, Вие се отказахте от тези текстове. Сега ни налагате още по-голяма свобода, развързвате още по-сериозно ръцете, наред с всички тези юридически неточности, които колегата Попов преди малко изкоментира тук. Действително вкарвате ситуацията в изключително сложна посока, още повече, че преди малко в Закона за държавния бюджет Вие отхвърлихте тази възможност – тези, които са в изключително сериозно положение, като работниците и служителите, които са излезли в неплатен отпуск, да получават една субсидия от държавата за периода, в който те не са на работа и не получават заплата. По какъв начин тогава на тези хора, на гарантираме тук, като народни представители, държавата съответно след взетите решения в Народното събрание и гласуваните закони, че те ще могат да имат наистина един нормален живот, че те ще просъществуват, тоест, че ще могат да оцелеят физически? Гаранция никаква! Вие виждате, че самите работодателски организации казват, че мярката 60/40 не работи. Аз не съм сигурен дали ще заработи в този вариант, в който се гласува в Закона за държавния бюджет, защото има различни специфики във всяко едно предприятие и голяма част от предприятията към днешна дата не могат да се възползват от тази мярка, дори и да искат, по една или друга причина. Може би след месец, след два, ще влязат в тази хипотеза, но към днешна дата не могат и масово пускат своите работници в неплатен отпуск. Тези хора реално ще бъдат потърпевшите от тези изменения, които в момента се предлагат в чл. 6. Какво се случи? Защо беше необходимо в последния момент да се внася тази промяна? промяна? Аз Ви слушам внимателно – и транспортния министър, който вещае тежки фалити в транспортния сектор, това означава масово уволнение; слушаме и социалния министър, който обяснява всеки ден колко хора излизат на борсата на пазара на труда – хайде тях държавата по някакъв начин ще ги обезщети като обезщетение за безработица, за временното състояние, в което са, но тези, чиито предприятия не искат да направят още тази крачка и са ги пуснали в неплатен отпуск, и не вземат никакви средства, освен това, че им се плащат осигуровките помислете върху тази теза! Защо привилегироваме едни кредитори за сметка на други кредитори? Каква е разликата между едните кредитори и другите? Едните имат повече резерви ли? Държавата по някакъв начин – аз поне не разбрах в Закона за държавния бюджет, че едните ще получат повече финансиране от другите, някаква защита за сметка на българските граждани?! Така че, хипотезата, която градите в момента с това предложение, е изключително вредна и Вие персонално ще търпите тези негативни последици само след дни, след седмици, когато потропат на вратата на българските данъкоплатци различни институции, като енерго, като телефонни услуги и какви ли не други от този ред, които ще им вгорчат живота изключително тежко

Вземам думата, защото по този текст се казаха доста неверни неща ¬– действащия текст. Действащият текст беше предложен от мен и колегата Александрова и беше с изцяло благородни мотиви. За съжаление обаче, се оказа, че, тъй като беше изработен и приет в изключително кратки срокове заради извънредното положение, този текст създава проблеми по отношение на търговския оборот. Прекалено много търговски дружества започнаха да изпращат към своите контрагенти – не към физически лица, към другите търговски дружества, писма и заявления, че на базата на чл. 6 от Закона за мерките и действията при извънредно положение, те няма да изплащат задълженията, което води до увеличаване на междуфирмената задлъжнялост и надали на някой му трябва след края на извънредното положение да види маса, стотици дела в търговските отделения на окръжните съдилища за несъстоятелност. Те, така или иначе, ще настъпят в резултат на икономическата криза, породена от епидемията с COVID-19 и извънредното положение, свързано с нея. Истината е, че чл. 6 защитава изключително голям кръг физически и юридически лица, и това се вижда от използвания термин „частноправни субекти“ по отношение на всички видове кредити, други форми на финансиране – няма да ги изреждам, текстът е пред Вас, може да го видите. Това се отнася не само за банките, отнася се за небанкови финансови институции, отнася се за колекторските фирми, отнася се до един доста широк кръг от кредитори. Казвате за останалите евентуални кредитори на физическите лица. Ще помоля този, който твърди, че няма защита, да погледне текстовете, които са свързани със съдебното изпълнение. В Закона за мерките и действията при извънредно положение ние предвидихме, че не се извършва принудително изпълнение, не се предприемат принудителни действия по изпълнението от страна на кредиторите, на взискателите в едно изпълнително дело. Извинявайте, но при положение че съдилищата не работят, Вие как си представяте да бъде извършвано каквото и да е изпълнително действие и да бъде образувано изпълнително производство? Да не говорим пък, да се извършва принудително изпълнение при тези условия, най-малко ще се нарушат мерките и действията, предвидени в Заповедта на министъра на здравеопазването по този повод. Така че, аз смятам, че с тази редакция на текста, от една страна, се защитават българските граждани в максимална степен по отношение на неблагоприятните последици от забавата по отношение на изпълнение на задълженията, до които няма как да не се стигне при една част от нашите съграждани, и,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Митев, никак не мога да се съглася с доводите, които изложихте тук, пред нас, за причините и начина, по който ни внасяте този текст и искате да бъде подкрепен. Никой няма да Ви разбере, вярвайте ми! Защото най-малко, правейки признание тук, от трибуната, че още при първото приемане на Закона сте приемали нещо писано на крак и сега да ни кажете, че отново приемаме текстове, които са писани на крак – недомислени, няма как да искате подкрепа на който и да било! Не мога да се съглася с тези доводи, защото трябваше да направите внимателно и прецизно, ако искате да извадите тези проблеми, които са възникнали и касаещи междуфирмената задлъжнялост, да се прецизира текстът, така че да не касаят частноправните субекти във всичките хипотези, които бяха изредени в предната редакция на Закона. Това означава, че и липсата на адекватна работа на този парламент – нещо, за което спорихме още предишните дни, води до такива изкривявания, на които днес сме свидетели и които ще се струпат на гърба на българските граждани – на обикновените български граждани. Това е истината!

какво ще се случи утре – дали ще може да си купи храна на детето, дали ще може да си плати сметката, дали ще може по някакъв начин да осигури екзистенцминимума на своето съществуване в тази държава, наречена Република България, на която с подобни текстове ние обезсмисляме съществуването ѝ?! Срамно е! Благодаря Ви, господин Иванов. Друга реплика? Господин Митев – дуплика. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Иванов, всъщност с нищо от това, което казахте, няма как да се съглася. Това беше изцяло политическо, емоционално изказване, от което нямаше никакви нито правни, нито логически, нито каквито и да е други доводи. Защо? Ако бяхте загрижени толкова много за българските граждани – и при първия вариант на Законопроекта, и при сегашния Закон за изменение и допълнение, ние щяхме да видим Вашите предложения в тази посока. Ние такива предложения не видяхме. В единия случай текстът е предложен от колегата Александрова и мен, във втория случай предложението е направено от колеги от ГЕРБ, аз предложения на

първо четене колко не е хубав, как не става, как е прибързан. Сега пак чуваме, че на второ четене също не става. Е, ние слушаме от Вас, колеги, само как това не става и не чуваме никаква алтернатива.

Уважаеми народни представители, намираме се в тежка ситуация – извънредно положение, и сега всички говорим за солидарност. Да, най-важно е и трябва да приложим солидарността, като защитим най-уязвимите групи от гражданите. Но какво ни предлагате Вие, колеги от ГЕРБ, в нормите, които обсъждаме днес? Ами няма я солидарността. Понеже говорим за чл. 6, аз мисля, че той вместо да гарантира защитата на най-уязвимите граждани, които най-тежко ще понесат финансово бремето от сегашната ситуация, напротив, намалява тази защита, защото въвежда и различни критерии към правните субекти. Чл. 6 свежда кредиторите само до банки, финансови институции и задължения по лизингови договори. Ами фирмите за бързи кредити какви са?! Този текст създава предпоставки дори за хора и фирми, които могат да плащат задълженията си, но не го правят, защото няма да бъдат принудени да направят това например с например с наказателни лихви и плащане на неустойки. Да отговоря на въпроса на господин Митев: защо ние от БСП няма да подкрепим този текст и не сме правили предложения към него? Не разбрахте ли, ние просто не искаме този текст да се гласува? Ние искаме да остане нормативната уредба такава, каквато беше, защото тя защитава в по-голям обем правата на гражданите, защото кредитори не са само банките и финансовите институции. Ами длъжниците към „Топлофикация“, към ВиК дружествата и други такива?!

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нитова! Всъщност трябва да направим следното пояснение. Първо, този текст се отнася не само до банките, не само до колекторските фирми, но и до фирмите за бързи кредити. Затова и направихме допълнението „трети лица“, но и без допълнението „трети лица“ този текст се отнасяше и за тези субекти, които отпускат кредити. По отношение на „Топлофикация“ имам усещането, че тук се внушава едно абсолютно невярно твърдение по този текст. Действащият текст не заличава задълженията, колеги. И действащият текст – единственото, което Ви казва, е, че не се прилагат последиците от забавата. Наказателната мораторна лихва, съответно предсрочна изискуемост, изземване на вещи и налагане на запор – само това, единствено това, нищо друго. Задължението продължава да съществува, то не се заличава, не се опрощават вземания. Клиентът на „Топлофикация“ след един месец, дай боже, ще продължи да ги дължи тези суми. По-скоро е добре да се мисли какво правим, след като изтече извънредното положение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Митев. Няма друга реплика. Дуплика.

господин Митев, ние никога не сме искали самото задължение да се опрости. Напротив, тук преференцията е недълженето на лихви и неустойки по тези договори.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще припомня част от позициите по споровете във връзка с чл. 6, защото усещам как някои колеги от БСП се обаждат, като да го чуват за пръв път и действително в аранжимента на изказванията връх взеха колеги, които действително не участваха в дебата. Но аз ще поставя принципно въпроса: а въобще участвахте ли в дебата за чл. 6? Ще припомня следното. На второто четене на първоначалния текст на чл. 6, което беше след 19,30 ч. в Комисията по правни въпроси, нямаше нито един представител от парламентарната група на „БСП за България“, който да участва в това обсъждане. Тогава, горе-долу по мои изчисления, като гледам стенограмата, е било направено предложението от колегата Митев и от госпожа Анна Александрова. Къде обаче бихте могли да участвате? На работната група преди това заседание, където в рамките на около четири часа се дискутираше този въпрос много подробно и в много детайли. Видях, когато господин Иванов се изказваше, как сладко се подсмихваше господин Крум Зарков, защото се получи една новация, тоест господин Иванов с една първоначална енергия се изненада какво било станало. Тъй като не сте сигурни и все още не сте разбрали какво е станало, ще си позволя да кажа следното: в работната група дебатът беше следният – първоначалният текст обхващаше три групи задължения.

че това е най-голямата група на дълговете. Няма да се ангажирам с число – дали това е повече от половината в масата на задълженията, или е друга пропорцията, но всички винаги в тази зала сте твърдели, че това е огромно бреме за длъжниците, че банките трябва да отпаднат от ГПК – от текста на чл. че банките едва ли не злоупотребяват, изстискват кръвчицата на длъжника, който обаче доброволно е отишъл при тях, сключил е договори за ипотека, дал е всички обезпечения и така нататък. Затова фокусът, от който тръгнахме, беше защита срещу банките. В този дебат, в най-ранната му фаза съществуваше текстът – в академичния текст, защото той произлезе и от преподаватели от Софийския университет, и задължения към доставчици на обществени услуги, така наречения ютилити сектор. Въпросът беше: може или не може да се включат задълженията към доставчиците, какви ще бъдат последиците?

В дебата в Правната комисия на второ четене, на който и аз не съм присъствал, господин Попов, е надделяла универсалната, пълната теза

напуснаха. Какво стана след това? Текстът влезе в сила. Много субекти реагираха на този текст. Всички асоциации на бизнеса реагираха. Всички реакции бяха в посока: Вие така създавате бомба в бизнеса, няма да се изпълняват задълженията, подкрепяте липсата на дисциплина. За тези две седмици всъщност, защото господин Попов казва, че има такива възражения – не стана ясно имало ли е такива възражения, не стана ясно дали добросъвестният длъжник не продължава да си изпълнява, не стана ясно какъв е броят и на правоотношенията, в които една от страните се е позовала на чл. 6, но всички казваха, че има такава опасност. По отношение на втората група задължения – тази, за която коментирахте и Вие бяхте внесли Проект на решение за спиране на задълженията към към ютилити доставчиците. Имаше дебат с часове тук и по този дебат имаше и гласуване. N на брой са писмата от Булгаргаз, Булгартрансгаз, топлофикационните и газовите дружества, които казват: „Е, какво? Ние ще свръхзадлъжнеем за един месец, но трябва да плащаме на Газпром. Газпром си имаме международен договор, по който дължим цена. Като не платим, те ще ни спрат доставките. Какво ще направим със сигурността на доставките?“ Това бяха причините, господин Иванов. На мен ми е странно как за един дебат, който е в продължение на две седмици, Вие с изненада излязохте и казахте: „Аз нищо не знам.“ Няма как да не знаете. Това се дискутираше, коментираше, пишеше, обсъждаше във всички формати, на всички нива. Аз ще повторя това, което казвам, Вие преценете коя е най-голямата опасност. Ако презюмираме, че най-тежки и най-страшни са дълговете към банките, колекторите и други финансови и нефинансови институции по кредитни правоотношения – да, оставаме защитата там. Ако преценим, че тази защита трябва да бъде по отношение на всички субекти, тогава Вие трябва да прецените, господин Иванов, редно ли е аз спрямо Вас да се позова на това обстоятелство, необходимо ли е законът да ме подбужда да бездействам, а аз може да нямам основателна причина, мога спокойно да си Ви върна, да кажем, айпада, с който сте ми услужили, вече съм си послужил с него, но казвам: неее, то има закон, ще изчакаме да свърши извънредното положение, законът ме закриля сега. Това честно ли е, справедливо ли е? А в такива отношения не е ли редно да оставим на субектите свободата на договаряне, която е гарантирана от закона, и да ги оставим да се разберат? Много от наемодателите имат интерес и сами предоговарят наемните плащания, плащанията на наемната цена в този период на криза. Защо? Защото искат да си запазят договора, искат да си запазят наемателя и са склонни все пак да договорят нещо по-малко, но да не загубят наематели, защото тогава ще трябва да търсят нов през определен период, през време, което за тях си е чиста загуба. обсъждат, бяха прочетени за обсъждане. Аз ще се въздържа само на този текст, макар и другите, които бяха прочетени, да заслужават своя коментар. Само ще кажа, че в чл. 6, господин Попов, по никакъв начин не се променя принципът на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, тоест винаги изправната страна би могла да иска разваляне на

Господин Попов, а Вие? И Вие лично обяснение. да Ви се привижда в отношението най-малко на отвращение към това, което предстои да се случи, да го свързвате с усмивка, това е някаква грешка. Оттам не знам как видяхте, но Ви казвам, че аз лично съм потресен от това, което предстои да се случи, и промяната в този закон. Вие говорите за празноти. Не е празноти, господин Министър. При Вас може би има цели пропасти в познанието Ви за това, което се гласува в момента, и това, което ще предстои. МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Глупостта, която ще свършите тук, която ме репликира вдясно, ще бъде много по-голяма от всичко друго, което може да се натресе на главата на българските граждани извън тази тази зараза, която се носи навсякъде и се опитваме да преодолеем последствията от нея. Очевидно се дразните много, защото това нещо, което предстои да се стовари на главата на българските граждани, Вие самите не осъзнавате неговия размер.

Така че нито сте разбрали може би от дебатите и сега пак ще го повторя, да го разберете, пак казвам: набързо, на крак приет текст първоначално, което е донесло своите негативни последици, дори не сте го осмислили, още

Вие невярно твърдите, да започна от фактологията, че не сме участвали в работната група по първия законопроект. Напротив, сутринта до обяд всъщност ние участвахме в работната група, на която се обсъждаха само и единствено предложенията, внесени от политическа партия ГЕРБ, и те не се обсъдиха и до края на всичкото отгоре, защото нямаше възможност, защото на практика между първо и второ четене се пренаписа изцяло законът, изцяло! Нямаше нищо общо с това, което приехме тук на първо гласуване. Така че на практика този закон, който сега действа за извънредното положение, е приет на едно четене, дори не е на две четения.

А защо напуснахме – нека да Ви припомня, господин Министър, че самият Вие искахте прекъсване на заседанието заради хаоса, който беше създаден в Правната комисия и заради негодните доклади, които ни бяха представени, и заради това, че отново се обсъждаше на коляно, четяха се едни текстове, без да ги имаме пред нас и повечето народни представители, да не кажа всичките, не знаеха какво гласуват! Затова си тръгнахме. Но въпреки това нещо едно от достиженията на този закон, който приехте, и основен текст, беше именно чл. 6! Вие сега и от него правите, не Вие, но парламентарната група на ГЕРБ правят отстъпления, като внасят съвсем коренно различен текст. И не на последно място, уважаеми господин Министър, това е специален закон по отношение на Закона за задълженията и договорите, Вие го знаете много добре! И тук ясно е записано: договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

възможност за лично обяснение след изказване на министър – дали е спазен Правилникът, ако давате процедура по начина на водене – дали тя наистина е насочена към Вас, както важи за нас, така важи и за опозицията, с цялото ми уважение, много Ви моля! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.

Дотук дебатът звучи сякаш имаме ясен хоризонт на отмяната на противоепидемичните мерки и вече сме в етап на рестарт на икономиката. Така звучи. Защото имахме работещ текст, чийто обхват като субекти и като последици значително стеснявате, само че тук до вчера и днес ни убеждавате, че най-трудните моменти предстоят, тоест няма логика един работещ и полезен текст за частноправните субекти да бъде отменян. На мястото на министър Кирилов аз не бих се връщал към онази комисия, защото от Ваша страна, господин Кирилов, тя е, може да бъде повод само за срам. Припомням, че това беше комисията, в която народните представители не знаеха какво гласуват – няколко доклада, устен преразказ и в крайна сметка това беше причината в 19,30 ч. нас да ни няма. Но този текст го подкрепихме в залата старата редакция на чл. 6. И искам да отговоря на едно обвинение, че опозицията нищо не била предлагала. „Ама какво предлагате Вие, колеги от БСП?“ Ами простичко – работещият текст да остане и той не е работещ само според нас, прочетете становището на адвокатурата. Това са хората, които защитават тези частноправни субекти и които всекидневно в българските съдилища се справят с последиците от приетите режими. Зачитам, за да е ясно какво всъщност предлага и подкрепя БСП: „До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.“ Това е работещият текст, на който държим. В случая това, което предлагате, стеснява обхвата и Ви давам конкретен пример по същество: фирмите се кредитират не само от финансови институции, а и от заеми. Това ще увеличи междуфирмената задлъжнялост, на практика ще доведе до фалити, тъй като по презумпция много пазарни субекти ще изпаднат в неплатежоспособност. Това е неизбежно. Така че аз дотук не чух аргументи с какво не е добър работещият текст и защо го заменяте с един значително по-лош за пазара в момента! Благодаря Благодаря, господин Божанков. Има ли реплики? Реплика, господин Митев.

действащият, след това Вие ни казвате как е добър и искате да остане, първият път ни казва колега отляво, че е писан на коляно, след това Вие ни казвате, че е перфектен, прекрасен. Кое е вярното? Аз, честно казано, се обърках вече прекрасен ли е, на коляно ли е писан, добър ли е, ужасяващ ли е? Истината е, че този текст създава проблеми в момента, проблеми на търговците, проблеми на търговския оборот и на междуфирмената задлъжнялост. Цял предиобед слушаме от всички страни на залата изказвания как трябва да се подкрепят предприятията, икономиката, за да може след края на извънредното положение страната да може да се възстанови бързо, доходите на хората също, заетостта също да бъде подпомогната. И в същото време, когато се опитваме точно да изправим проблем, който би попречил и би навредил на търговския оборот, Вие ни казвате: ами не, запазете сегашното положение, съсипете търговския оборот, нека да има огромна междуфирмена задлъжнялост и да имаме огромно число предприятия, които ще влязат в производство по несъстоятелност! Е това няма как да го допуснем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

концептуални различия и това е спорът по същество тук. Вие смятате, че помагате, ние смятаме, че правите фатална грешка. В крайна сметка съвсем скоро засегнатите ще дадат оценка на Вашето решение. То очевидно е взето и съвсем скоро ще стане факт. Ние с колегите от опозицията се намираме в абсурдното положение управляващите да си слагат въже, а ние да Ви преследваме и да махаме това въже от Вашия врат, но щом сте решили – стегнете примката.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Концентрира се дебатът върху измененията на чл. 6 и това е нормално – един от най-важните текстове в този закон, но всъщност ние дебатираме заедно промени в няколко разпоредби и всяка една от тях заслужава няколко думи, най-малко за да е ясно на българските граждани какво се случва в този момент. Променя се чл. 2 на Закона, който, напомням, в самото начало трябваше да изпише всички онези ограничителни мерки, които Министерството на здравеопазването налага, за да ограничи разпространението на заразата от COVID-19. В хода на дебатите това така и не се случи и стигнахме до онези моменти, в които министър издава една заповед вечерта и я отменя сутринта. Имахме сега шанс да се поправи, вместо това ни се предлага просто да се запише, че актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение. Сега, какво точно значи този текст? Най-вероятно става дума за някои индивидуални актове на министъра на здравеопазването – по Закона за чужденците има такива

спре лавината от обжалваници, които тези заповеди предизвикват, но надали ще постигне тази цел. Надяваме се да остане само безопасен, като безсмислен, и да не създаде допълнително объркване. В следващия параграф от Закона има сериозна промяна и тя трябва да бъде поздравена, между внесеното на първо четене като изменение, което практически правеше от Висшия съдебен съвет съвет законодателен орган, и сега, когато вследствие на критиката, както нашата от опозицията, така и от магистратските среди и професионалната общност, вносителите са се поправили и предлагат тези дела, които ще продължат да бъдат разглеждани в този период, в които сроковете няма да спират да текат, да бъдат изписани в приложение към Закона, тоест да бъдат уредени на законово ниво. Това е конституционносъобразният начин. Ще разсъждаваме какъв е този списък, когато дойдем до това приложение, но още отсега трябва да кажем, че това по-скоро е добра еволюция – много по-добра, отколкото беше предложената преди няколко дни. И понеже питате: какво прави опозицията – ето, това прави: посочва онези грешки, които могат да бъдат поправени. Понякога Вие се съобразявате. Така можеше да стане и с чл. 2, тъй като тези заповеди за министъра на здравеопазването тепърва ще бъдат обекти на различен съдебен контрол, каквото и да се напише сега в този закон. По отношение на защитата на гражданите, която беше обект на внимание на законодателя, както в първия закон, така и сега, имаше два важни текста. Единият е този на чл. 4, който удължава с един месец от отмяната на извънредното положение, тоест веднъж, когато бъде отменено, един месец се удължават ex lege – по закон, всички срокове, които не са споменати в предходния член, и който е много важен срок – защита правата на гражданите. Този член също беше застрашен от предложения на вносителите на Законопроекта, но вследствие на дебата в Комисията вчера, в който ние, господин Министър, вносителите се отказаха от идеята си да го променят, да не превърнат гражданите в молители на администрацията и да не създадат предпоставки на някои да бъдат отлагани сроковете, а на други – не.

който далече не беше перфектен, но по силата на този текст, ако ще сте затворени вкъщи под карантина вследствие на заповед или не можете да излизате вследствие на препоръките, които Ви се отправят по цял ден, загубили сте работата си и нямате доход и не можете да си платите тока, предишната редакция забраняваше на Енергото да Ви го спре, с тази редакция вече ще може да Ви го спре. В това е разликата. Тук има или няма рискове за търговския и гражданския оборот? Всеки един от текстовете на този закон за извънредното положение поражда такива рискове. Ключът е в продължителността на тяхното прилагане. Тук е много ясна разликата между нашето виждане и това, което ни се предлага. Вие държите да защитите търговците, ние държим да защитим хората.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Зарков, с по-голямата част от изказването Ви съм съгласен, със заключителната част по отношение на чл. 6 обаче не съм. Всъщност това, което казахте, не е вярно. В чл. 6 и в сегашната редакция няма никъде записано, че ако не бъде изпълнено задължението или бъде забавено изпълнението, няма да бъде спиран токът или парното, или водата, или каквото и да е. Такова нещо не се съдържа в чл. 6 и в сегашната му несъвършена или съвършена, както искате, определяйте редакцията. Това, което е записано, е следното – няма да тече мораторна лихва, наказателна лихва за забава, няма да бъде обявяван договорът за предсрочно изискуем, няма да се изземват вещи. Това е записано в сега действащия текст. То е записано в новия текст. Никъде няма „да бъде прекратяван договорът“. Никъде не е записано подобно нещо, че няма да бъде доставяна стоката или услугата, тоест, че ще бъде доставяна непрекъсваемо. Няма такъв запис. Освен това аз не разглеждам търговските дружества, които са и работодатели на голяма част от хората, като някаква откъсната част от тази държава, които не се интересуват от това да имат качествени и съответно добре осигурени работници или служители.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, моята реплика към Вас е по отношение на чл. 6 относно това, когато споменавате за становищата от Адвокатурата, да споменете и положителните становища в подкрепа в подкрепа на новия текст на чл. 6, а именно становището на КРИБ, становището на Българската стопанска камара, становището на работодателските организации и становището на Омбудсмана.

Там се казва, че срокът за заплащане на сметките за електроенергия се удължава. Освен това се делегират права на министъра на енергетиката, с които той може да удължи срокът за заплащане. Така че, моля Ви, когато говорите от трибуната, да бъдем ясни, конкретни и точни и да не заблуждаваме хората. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Благодаря на репликиращите, че ми дават възможност да уточним този въпрос. Уважаеми господин Митев, в чл. 6 е записано, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат непаричните последици от забавянето на дадено плащане. Непарична последица е спирането на съответната услуга, така че точно за това се касае. И за това се касае! Но не това е толкова важно. Важното е да кажем, че не става дума, както добре става ясно от дебата, за опрощаване на задължения. Водихме този дебат и при нашия Проект на решение за мораториум върху спирането. Защо? Длъжникът, който има възможност, няма интерес да се възползва от този текст и да не плаща, защото след време ще му се натрупат сметките и неговата тежест ще стане по-голяма. Тук става дума за тези, които не могат нямат наистина възможността да го правят или не могат да го правят, защото спазват препоръките на Щаба. За това става дума. И сега възможно ли е това да допринесе и някой недобросъвестен гражданин да се възползва? Сигурно! Затова трябва да внимаваме, когато удължаваме сроковете на извънредното положение, защото винаги някой може да се възползва в една такава ситуация, в която нормалните права

и в предишните дебати, всичко, което правим с този закон, е да дадем плътност на извънредното положение и е въпрос на политическо решение кои хора ние ще решим да защитим, защото който и да решим да защитим ще има някакви рискове. Виждаме, че с всеки изминал ден Вие защитавате интересите на тези, за които може да се очаква, че имат най-голяма способност да се защитят. Не подценяваме важността нито на търговските дружества, нито на бизнеса, нито на който и да е работодател, въпросът е на приоритет в една такава ситуация кой трябва да бъде най-защитен от Закона. Не съм пропуснал, госпожо Александрова, да прочета и всички становища, не съм се позовал на нито едно от тях. Казвам, че становището на нашата партия – от БСП, е, че трябва да има възможно най-широка защита за възможно най-уязвимите граждани.

след думите „Законът за подпомагане на земеделските производители“ да се добави: „производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност“. И се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове“.

Ако няма други изказвания, продължаваме с § 6. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. Създава се чл. 6а: чл. 6а: „Чл. 6а. (1) До отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните им. (2) До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.“

„Чл. 6б. До отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.“ Предложение от народния представител Георги Колев и група народни представители: „Създава се нов параграф: §… Създава се чл. 15а: „Чл. 15а. (1) При липса на продукти в аптеката магистър-фармацевтът може да замени предписан лекарствен продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Правото на замяна не е допустимо за лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и при отказ на пациента. (2) Алинея 1 се прилага до отмяна на извънредното положение.“ Комисията не подкрепя предложението.

Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8.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 Решението се взема по предложение на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съгласувано с министъра на отбраната въз основа на мотивирано искане от държавен орган. Въз основа на решението председателят на агенцията издава последваща заповед за предаване. (2) По искане на държавен орган председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да предоставя болнично-домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба, употреба, за безвъзмездно временно ползване. След отмяната на извънредното положение активите се възстановяват на агенцията в състояние, което позволява последващо използване по предназначение, при условия и по ред, определени със заповед на председателя на агенцията.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! В § 6, чл. 6а, в първото изречение

в § 7, чл. 6б. Тук сте записали: „до отмяна на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители, ръководители на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти може да приемат решения“, и така нататък. На първо място, хубаво е, че сте разграничили наемите от предоставянето за ползване, защото наемите това е държател – наемателят, държателят, а в другия случай е учредено вещно право на ползване. Само че какво ще се случи, защото при учредено вещно право на ползване ползвателят съгласно Закона за задълженията и договорите може да добива ползите

когото имотът е преотдаден под наем, изобщо не е защитен, а тук се касае за една и съща вещ, за едни и същи имоти. Това са държавни или общински имоти. Тоест, ако общината е предоставила за ползване на лицето имот под наем или да го ползва, той може да се възползва от това решение на общинския съвет, да речем, по отношение на неплащане на наем или на неговото намаляване, но ако той го преотдаде под наем ако той го преотдаде под наем и се възползва от това нещо, защото той е приобретател по сделката, третото лице няма да има тези права, които ще има този, на когото е дадено от съответната община или държавата. Защото, уважаема госпожо Стоянова, има търговска изгода от цялата работа. Защото той няма да плаща наем към Общината, но този, който го е дал, той ще бъде задължен да плаща на него наема, в това е проблемът.

Не е уточнено коя дейност, каква дейност – ходенето на фитнес ли, трудовата си дейност ли, търговската си дейност ли? И тук мисля, че трябва да се

трудовата или търговската си дейност вследствие на мерките и ограниченията“, и нататък върви до края, както е записано. Защото само „дейността си“, без да се уточни каква дейност – всякаква може да е дейността, на физическите и на юридическите лица, разбира се. На следващо място, отиваме на § 8, чл. 17а. Тук неправилно и некоректно е записано на първо място в Доклада, че е подкрепено нашето предложение по принцип. Изобщо не е отразено нашето предложение в ал. 2. Защото ние сме предложили в ал. 2

хвърляте я на директора на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – той да решава на кого и колко да отпусне „болнично домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба“. Питам аз и досега не намерих отговор, едва ли ще намеря отговор тук, в тази зала: защо сте направили това изключение в ал. 2? Защо в ал. 1 сте вменили като задължение на Министерския съвет да взема решения и само след решение на Министерския съвет да може да се освобождават от Държавния резерв съответните стоки или вещи, а в ал. 2 сте направили това изключение? Защо се опитвате да скриете Министерския съвет от неговата отговорност? Защото това ще доведе, и е вероятно да доведе, до блокиране на Държавния резерв, защото председателят на Държавния

Като започнеш от шефа на районно полицейско управление и стигнеш до президента, Народно събрание, отделните министри, областен управител, шефове, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и така нататък. Стотици са органите на държавна власт в България – те са централни и местни. Всеки един орган на държавна власт ще може да иска освобождаване на стоки от Държавния резерв. Е да де, ама тези стоки, които са потребими, те все пак трябва да бъдат и възстановени в Държавния резерв, така е по закон. Откъде ще бъдат възстановени, кой ще носи отговорност за тяхното възстановяване?

на практика е без оглед на цялостната картинка, защото цялостната картина в страната за необходимостта от отпускане на такива стоки трябва да мине през Министерския съвет. Не може всеки един областен управител или шеф на районно полицейско управление да има представа какво се случва в цялата страна и да иска съответно отпускане на такива стоки за неговия регион или за неговата област. Затова трябва да има решение на Министерския съвет. Недейте да криете Министерския съвет от неговата отговорност и да я прехвърляте на шефа на Държавния резерв, защото това правите с ал. 2, незнайно защо! Само за тези два вида стоки действително – медицински изделия и такива, които са за многократна употреба, но и те подлежат на овехтяване, да не забравяме, и тези стоки, а пък първите

изказване, господин Веселинов. ФИЛИП ПОПОВ: Може ли да дадете гаранция, образно казано, че един орган на държавна власт, да речем местен, ами може да си поиска от Държавния резерв отпускане на такива стоки или услуги, пък след това някоя приближена фирмичка да го възстановява това нещо в Държавния резерв. Къде отива контролът, къде отива цялата картинка по контрола на изразходването на вещи от Държавния резерв, тук няма в ал. 2

Господин Попов? Репликата е към Вас, господин Попов. В този текст е казано, че съответните органи – аз да не ги изброявам, могат да освободят. Естествено е, че те ще преценят хипотезата, за която Вие говорите, дали да освободят, или да не освободят. Общо взето при предоставяне е по Закона за политическите партии. По другите закони обикновено когато се предоставя за ползване, се казва, че няма право да се преотдава или да се пренаема. Но ако някъде има нещо такова, това не влиза автоматично с приемането на текста, а съответният орган – Министерският съвет, министри, областни управители, могат, тоест те ще преценят дали. Иначе няма как да урегулираме всякакви други случаи на неспазване на договорните задължения, възникнали при предоставяне под наем на общинско, държавно имущество или учредяване на някакво право на ползване. Някои общини дори казват: „такса за ползване“. Благодаря, господин Лазаров. Друга реплика има ли? Не. Заповядайте, господин Попов. Благодаря, госпожо Председател. Вярно е, колега Лазаров, че в голяма част от договорите има забранителна клауза да не се преотдава съответният имот за ползване или преотдване под наем, но може и да няма такава клауза. И тук вече говорим за имоти, отдадени под наем или за ползване, те вече са отдадени, които имоти могат да бъдат преотдадени на трети лица. На трети лица могат да бъдат преотдадени и е хубаво тук да се запише – Вие сте вносители на това предложение, че тези имоти в срока на извънредното положение не могат да бъдат преотдавани под наем или за ползване на трети лица. Благодаря Ви.